s radom i prelazimo na - Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prvo čitanje, P.Z. broj 386 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenje ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Svrha Prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kojim se mijenja postojeći zakon iz 2003. godine, je u prvom smislu prevencija, sankcioniranje i suzbijanje svih oblika nasilja u obitelji primjenom odgovarajući mjera prema počinitelju te ublažavanja posljedica već počinjenog nasilja, pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja. Donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2003. godine, a osobito kroz provedene brojne aktivnosti tijela središnje državne uprave i javnih ustanove, propisane Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2005.-2007. godine kao nastavnom strategijom zaštiti od nasilja u obitelj za razdoblje od 2008. do 2010. godine učinjen je značajni pomak u području senzibiliziranja javnosti u ovom obliku krajnje neprihvatljivog ponašanja. Ovome je svakako pridonijelo i donošenje protokola u postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Dobivamo saznanja o provedbi postojećih zakona navedenih nacionalnih dokumenata i protokola uz neusklađenost određenih odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji sa Prekršajnim zakonom potaknuo je potrebu donošenjem novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Prijedlog za donošenje novog zakona dodatno je motiviran potrebom unaprjeđenja rada svih tijela i služi i jačanja njihovog pravnog i institucionalnog položaja u poduzimanju mjera koje idu u pravcu pravovremene i primjerene zaštite žrtava nasilja u obitelji, te s potrebom da se ovaj zakon uskladi sa međunarodnim preporukama. Zbog počinjenog prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji Ministarstvo unutarnjih poslova je od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine prijavilo 7 tisuća 478 počinitelja. U ovom sveobuhvatnom i sveukupnom broju od tih slučajeva koje sam nabrojao, znači od tih toga broja, 64,89% žrtava nasilja bile su osobe ženskog spola. Najčešći počinitelji prekršaja u ovim slučajevima bili su suprug nad suprugom u 27,49% slučajeva, otac nad kćeri u 19,59%, sin nad majkom u 12,44% i izvanbračni partner nad izvanbračnom partnericom u 5,29% slučajeva. Prijedlog zakona sadrži niz novina u odnosu na postojeći zakon. Nabrojat ću samo neke, primjerice. U definiciji nasilje u obitelji uvodi se novi pojam ekonomsko nasilje, uz već postojeće tjelesno, psihičko i spolno. A novost je da se nasiljem smatra uhođenje i uznemiravanje preko svih oblika komuniciranja što uključuje elektroničke i tiskane medije. Prema novom prijedlogu zakona članom obitelji smatra se i udomljeno dijete, odnosno korisnik smješten u udomiteljsku obitelj. Propisuje se obaveza socijalnih i zdravstvenih ustanova kao i drugih nadležnih tijela da žrtvi nasilja pruže svu potrebitu pomoć. Propisuje se obaveza suda da nasilje u obitelju u kojima su žrtve nasilja djeca, obvezno prijavi nadležnom centru za socijalnu skrb radi poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite djeteta. Daje se isto tako ovlaštenje policijskom službeniku, ovo je vrlo bitno za istaknuti, da se daje ovlaštenje policijskom službeniku da za slučaj izravne životne ugroženosti, osobe izložene nasilju nasilnika iz stana, kuće ili iz drugog stambenog prostora. Znači više se ne smije i ne može događati da žrtva nasilja bude odvedena iz kuće, znači djeca koja se tamo školuju koja idu u vrtić, nego nasilnik koji je prouzročio nasilje da bude odveden iz kuće ili iz drugog stambenog prostora u kojem oni zajedno stanuju. Nadležne institucije koje sudjeluju u provedbi ovog zakona se obavezuju da dostavu statističkih podataka o nasilju u obitelji, Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. A pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovat će se stručno povjerenstvo za praćenje provedbe zakona. Vrlo je bitno istaknuti da te statističke podatke sva nadležna tijela, sudovi, državna odvjetništva moraju našem ministarstvu, Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavljati dva puta godišnje. Zapriječene su i više novčane kazne za počinjenje nasilja u obitelji koje su usklađene sa propisanim kaznama u Prekršajnom zakonu. Kao što znate najniža kazna iznosi tisuću kuna, a najviša kazna prema tome zakonu Novost je isto tako da maksimalna kazna koja je do sada bila od 60 dana, se povisuje za jednu trećinu u odnosu sada do 90 dana. Isto tako propisujemo još jednu novost, a to je da se propisuje novčana kazna u iznosu od najmanje 3 tisuća svim službenim osobama. To su socijalni radnici, pedagozi, psiholozi, znanstveni radnici i ostali koji ne prijave počinjenje nasilja u obitelji. istaknuti prije vaše rasprave da mi ovim zakonom nismo tražili dodatna sredstva u državnom proračunu, nismo opterećivali državni proračun, nego su ministarstva koja provode ovaj zakon, prvenstveno Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u svojim redovnim djelatnostima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 Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 64. sjednici raspravljao o Prijedlogu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. lipnja 2009. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a na tekst prijedloga odbor daje iduća dva prijedloga. Prvi je da se u postupku zaštite znači na odgovarajući način više uključe centri za socijalnu skrb, ali i obiteljski centri s posebnim naglaskom zaštite osoba sa invaliditetom i osoba starije dobi. I drugi dakle istodobno predlaže se doraditi i to na razvidni način pojedine institute, kao što su primjerice ekonomsko nasilje, odnosno oduzimanje prava na ekonomsku neovisnost. Hvala. Hvala. U ime Odbora za ravnopravnost spolova predsjednica odbora gospođa Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj 23. sjednici održanoj 7. srpnja raspravljao o prvom čitanju o Prijedlogu zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Predstavnik predlagatelja uvodno je predstavio prijedlog zakona. Dosadašnji Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji u primjeni je od srpnja 2003. godine i tijekom njegove primjene došlo je do značajnih značajnih pozitivnih pomaka u području prevencije i zaštite od nasilja u obitelji. Međutim, uvidjela se potreba za doradu zakona a u svrhu postizanja više razine zaštite članova obitelji izloženih nasilju. Pokazalo se da neke odredbe nije bilo moguće primijeniti zbog nedovoljne jasnoće a bilo ga je potrebno izmijeniti i zbog neusklađenosti sa novim Prekršajnim zakonom. Predloženim zakonom se propisuju neke novine. Svrha zakona uključuje prevenciju, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji, proširen je krug osoba koje spadaju u obitelj, proširena je definicija nasilja, uvođenje pojma ekonomsko nasilje, visine kazni za počinitelje nasilja su pooštrene a svi postupci po ovom zakonu su žurni. U nastavku rasprave pravobraniteljica za djecu iznijela je primjedbu kako je predložena definicija obitelji preuska jer ne obuhvaća djecu bivših izvanbračnih ili bračnih partnera kao niti osobe u adolescentnim vezama. Također je predložila da se u definiciju nasilja u obitelji uključi i onemogućavanje djeteta u ostvarivanju njegova prava na susreta i druženja s članovima obitelji prema odluci nadležnog tijela. Pojedine članice odbora mišljenja su da se nasilje u adolescentskim vezama može podvesti pod vršnjačko nasilje s čime se predstavnice Udruge Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje na temelju svojih istraživanja o nasilju u adolescentskim vezama nisu složile. Pravobranitelja za ravnopravnost spolova iznijela je mišljenje da u provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji nedostaje još uvijek kvalitetne suradnje između nadležnih tijela. Također je upozorila da nedostaje kvalitetna statistika prijavljivanja i procesuiranja nasilja u obitelji. U raspravi je ukazano kao i najnoviji slučajevi višestrukog ubojstva dovode u pitanje pravilno i pravovremeno postupanje svih nadležnih. Nadalje, podsjeća se da je Republika Hrvatska u vrijeme donošenja sada važećeg Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji bila među rijetkim zakonodavstvima koja su predvidjela čitav niz zaštitnih mjera u slučajevima nasilja u obitelji. Međutim, u praksi su se ove zaštitne mjere rijetko izricale. Ukazano je i na nemogućnost provođenja zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti budući da još uvijek nije donesen potreban pravilnik. Iznesena je primjedba da je sustav koji skrbi o žrtvama inertan i spor dok žrtve nasilja u obitelji trebaju pomoć žurno. Predloženo je da se unaprijedi edukacija policijskih službenika koji se bave problematikom nasilja u obitelji kako bi znali prepoznati nasilje a upozoreno je da nedostaje jedinstvena baza podataka o nasilju u obitelji te da psiho-socijalni tretman počinitelja počinitelja nasilja nije saživio. Izrečeno je mišljenje kako pojedine tragične slučajeve nasilja u obitelji ne treba generalizirati već je potrebno utvrditi odgovorne za propuste te spriječiti ponavljanje pogrešaka. Istaknut je i problem educiranja žena žrtava nasilja koje se vraćaju nasilnicima. Naglašeno je da su i napori učinjeni u zakonodavnom dijelu, dakle Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, protokol o postupanju i Nacionalna strategija pridonijeli senzibiliziranju javnosti na postojanje problema nasilja u obitelji što je ne tako davno bila gotova tabu tema u Hrvatskoj. Predstavnik predlagatelja iznio je stav da će sve izrečene primjedbe razmotriti prilikom predlaganja končanog prijedloga zakona. Nakon provedene rasprave članovi i članice odbora odlučili su Hrvatskom saboru predložiti zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji a sve primjedbe i prijedlozi upućuju se predlagatelju. Hvala. **Bebić, Luka U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Hvala. želim reći da ustvari pozdravljamo što je danas pred nama nakon ipak malo dužeg čekanja prijedlog novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Naime, ja moram podsjetiti ovaj zakon sadašnji je na snazi dakle od sredine 2003. godine. Tijekom njegove primjene pokazalo se da ga je potrebno doraditi, da je potrebno neke stvari pojasniti, međutim treba reći da je ovaj prijedlog zakona praktički bio već gotov 2007. godine. Tada je i po ondašnjoj Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji bilo i predviđeno da se negdje do kraja 2007. godine taj zakon usvoji. evo sada smo polovina 2009., sada je ovaj prijedlog zakona pred nama. Osnovni razlog bio je ustvari što se čekao Prekršajni Prekršajni zakon. No, kažem žao nam je što o ovome nismo već i prije raspravljali. No, zakon je sada tu. Jedna mala kritika predlagatelju što nije ustvari da tako kažem u obrazloženju zakona dao friške podatke, naime unutra su podaci do polovine 2008. godine a sad smo ipak već prošli polovinu 2009. godine i mislim da je vrijedilo dati i najnovije podatke kojima raspolaže MUP a koji se odnosi na to u brojčanom smislu koliko nasilja ima u Hrvatskoj. Naime, za cijelu proteklu godinu podatak govori da je od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine zaprimljeno 885 zahtjeva za pružanjem policijske intervencije radi zaštite od nasilja u obitelji i policija je intervenirala u svih 16 Dakle, to je podatak za prošlu godinu. Kad pogledate podatke za godine prije toga, dakle za godine unazad tada ćete vidjeti da zavisno od godine do godine tu negdje bi se reklo su podaci slični što ustvari ukazuje na ono što ja mislim da svi skupa dobro znamo a to je da je i obiteljsko nasilje, dakle nasilje koje se čini u krugu obitelji nasilje koje je konstanta nažalost i u hrvatskom društvu i da mi bez obzira i na postojeći Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Protokol o postupanju, i već druga strategija zaštite od nasilja u obitelji je donesena. Dakle, da mi još uvijek nismo pronašli načina kako da u značajnijoj mjeri smanjimo i ove i ove crne brojke koje se tiču obiteljskog nasilja. Nedavni slučajevi, evo i prije dva dana ovaj prestrašni i tragični događaj koji se zbio u Ozlju upućuje nas na to da nismo još završili posao odnosno da očito sve ono što smo zapisali u zakonima i ono što smo zapisali u našim strategijama a naglašavam posebno ono što smo zapisali u protokolu za postupanje u slučajevima nasilja u obitelji, još uvijek, tamo gdje treba, dakle, na terenu nije zaživjelo. Ja ću se složiti sa onima koji će reći, dakle, da jedan ili dva, ili tri ili četiri slučaja takva gdje se ukazuje da ima propusta nadležnih službi nisu ti koji treba generalizirati stanje, međutim, oni nas uvijek, ja bih rekla, ovako ponovno osvijeste da situacija nije baš onakva kakva mi mislimo da jeste i da smo dužni tražiti uvijek iznova od svih onih koji na ovaj ili onaj način imaju dodira sa žrtvama nasilja su dužni postupati točno po određenim pravilima, protokolima jer ih je Hrvatska jer ih je Hrvatska donijela. Odnosi se to kako naravno na policiju, jer uvijek kada je nasilje, pa i obiteljsko nasilje u pitanju, uvijek negdje se, prvo nam padne na pamet policija, dakle, ali ne samo kada je policija u pitanju, nego i kada su u pitanju sve one službe od centara za socijalnu skrb, od zdravstvenih djelatnika, od djelatnika u odgojnim i obrazovnim ustanovama, dakle, svi oni koji na ovaj ili onaj način mogu doći u kontakt sa žrtvama nasilja trebali bi znati jer je to sve zapisano što im je činiti kada dođu do saznanja da postoji neki oblik obiteljskog nasilja. Ovom prilikom ja mislim da valja podsjetiti i na izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, mi smo ga nedavno imali ovdje u Parlamentu na raspravi i usvojili smo ga, ona također posebno obrađuje problematiku nasilja u obitelji. I ono što se kao klub SDP-a izrazito slažemo sa njom to je upravo onaj dio gdje ona ukazuje da na lokalnim razinama još uvijek postoji kod različitih tijela nedostatno razumijevanje i prepoznavanje obiteljskog nasilja kao nešto što se tiče svakog člana i članice jedne zajednice. Ovom prilikom želim posebno upozoriti, ja ću sada ovako reći buduća povjerenstva koja će se na lokalnim razinama osnivati to su povjerenstva za ravnopravnost spolova a svaka županija ih je prema zakonu dužna osnovati a mogućnost postoji i na razini gradova da i prema protokolu o postupanja i ta lokalna povjerenstva koja se dakle osnivaju pri županijama, odnosno županijskim skupštinama imaju itekako obaveze da raspravljaju o problematici obiteljskog nasilja na svom području a ne da se desi kao što se to može vidjeti iz izvješća pravobraniteljice da su samo pojedina povjerenstva o toj problematici raspravljala na svojim sjednicama, okruglim stolovima ili Ipak smo danas u Hrvatskoj došli u fazu da obiteljsko nasilje apsolutno više nije privatna stvar već da je obiteljsko nasilje nešto što je apsolutno neprihvatljivo i o čemu se svaka zajednica mora posebno voditi računa naročito oni koji imaju određene zakonske obveze. Kada se govori o ovom novom Prijedlogu zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, onom koji je pažljivo čitao ovaj prijedlog zakona i ako ste ga išli usporediti sa postojećim Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, onda treba reći da najveća većina onoga što piše u novom prijedlogu zakona postoji i u sadašnjem Prijedlogu zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Ovaj zakon donosi određena poboljšanja u smislu jasnoće pojedinih odredbi i olakšavanja postupanja po tim odredbama. Ali ono što je možda najveća novina koju zakon uvodi to je osim dakle proširenja članova obitelji koji ulaze koji ulaze u odredbu definicije obitelji jeste odredba da se uvodi kategorija, ekonomskog nasilja, odnosno postupanje ukoliko se ustanovi da je netko izvrgnut ekonomskom nasilju u okviru svoje obitelji. različitih vrsta nasilja onako kako su definirana u predloženom članku 4., kao Klub SDP-a, podržavamo mišljenje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja smatra da, i ona nastoji da se to unese u prijedlog zakona da bi članak 4. trebao biti točno razrađen, dakle, sve ovo što je ovdje pobrojeno da bi trebalo biti pobrojeno po točkama. Zašto? Zbog toga što policija kada postupa i kada donosi određene odluke onda se pozivaju na recimo članak 4. I stoga u kasnijim analizama i statistikama mi ne možemo vidjeti koje su to vrste obiteljskog nasilja najčešće koje su u većoj mjeri izražene, da li je to fizičko nasilje, da li je to psihičko nasilje, sada imamo i kategoriju ekonomskog nasilja. Dakle, to bi olakšalo u kasnijim analizama, dakle, u statističkom smislu da imamo točne podatke o tome koji su to oblici nasilja najčešći kada je u pitanju Hrvatska i molimo ispred kluba SDP-a da …/Govornik se ne razumije./… do konačnog čitanja zakona se vidi da li je moguće evo na taj način uvažiti primjedbe i prijedloge pravobraniteljice jer to ne bi nešto posebno dodatno otežalo i rad policije jer bi onda policija npr. mogla samo napisati točka 1., 2. ili 3. se prijavljuje netko za određenu vrstu nasilja. Kada govorimo o zaštitnim mjerama Hrvatska je 2003. godine tada vrlo napredno ustvari u odnosu na mnoge druge države uvela kategoriju pojedinih zaštitnih mjera, naročito u onom dijelu su bile novine koje se odnose na rad sa počiniteljima nasilja. Dakle, to, prvenstveno se to radi o psiho socijalnom tretmanu nasilnika i o obavezi i o obaveznom liječenju od različitih vrsta ovisnosti. Ovom prilikom treba reći kao upozorenje ustvari i vidjeti što se u tom dijelu može učiniti a to je da su postojale velike poteškoće u provođenju i sada predviđenih zaštitnih mjera. Prvo kada se to odnosi na psihosocijalni tretman jer se tada čekao negdje do 2006. godine da nadležno ministarstvo donese određene pravilnike prije nekoliko dana u Hrvatskoj samo tri ili četiri grada su imala ljude koji su imali dopusnice da mogu uopće odrađivati psihosocijalni tretman. Mi smo prije nekoliko dana, prema informacijama koje imamo ta mreža proširena na neki način na čitavu Hrvatsku. Međutim, još jedan problem je što vi ne možete doći do podatka koliko je uopće osoba obuhvaćeno psihosocijalnim tretmanom, jer ako uzmete statističke podatke MUP-a, dakle policije tada ćete vidjeti da je recimo za prošlu godinu, cijelu prošlu godinu, policija predložila 4607 mjera psihosocijalnog tretmana nasilnika. Podatke koje je dala pravobraniteljica za prošlu godinu pokazuju da je 56 osoba bilo u sustavu psihosocijalnog tretmana. Dakle, zbog nemogućnosti provođenja još uvijek tog tretmana naravno ne možemo ni očekivat od sudova da u većoj mjeri izriču ovakve mjere. I inače kad uzmete statističke podatke policije koliko mjera su predložili i koliko mjera su sudovi izrekli tada vidite da u otprilike 30-tak % sud prihvaća prijedlog policije kad se radi o onim mjerama koje su u nadležnosti policije, što smatramo apsolutno premalo. Problematika mjere koja se odnosi na zaštitu liječenja od ovisnosti i dalje stoji zato što i nakon šest godina Ministarstvo zdravstva nije donijelo pravilnik o provođenju ove mjere. Sudovi ne mogu izricati, može policija ne znam koliko prijedloga dati, sudovi ne mogu izricati zato što ministarstvo, nadležno Ministarstvo zdravstva nije donijelo pravilnik. I molim u ime kluba da se u tom smislu upozori ministarstvo da makar nakon donošenja ovog zakona donese i pravilnik. Vezano oko zaštitne mjere udaljenja iz stana. Nasilnik. Ta zaštitna mjera je postojala i postoji u sadašnjem prijedlogu zakona, samo je bila stavljena upravo pod zaštitnu mjeru i na potpuno gotovo isti način razrađena kao i sada. Kad govorimo o udaljavanju nasilnika iz stana, kuće ili nekog prostora u kojem živi, tada si moramo postaviti pitanje u koliko slučajeva će se uopće ta mjera provoditi. Ne vjerujemo da će se u puno većem broju provoditi nego što je do sada, jer je nažalost još uvijek puno lakše, a to imamo i u sadašnjem zakonu, a to je i u prijedlogu novog zakona puno lakše policijskom službeniku doći sa žrtvom u stan, pomoći joj pomoći joj da na miru pokupi svoje stvari u jednu najlon vrećicu, da eventualno uzme djecu i da je preprati do nekog skloništa. Dakle, ono što smo imali do sada u zakonu, dakle mogućnosti da se nasilnike udalji iz stana ili kuće imat ćemo i u ovom zakonu, međutim tvrdimo da nažalost još uvijek, i to će biti i ubuduće, će se puno manje izricati mjera da se nasilnici udaljuju iz kuće jer je puno lakše otpratiti

Gordana (SDP)** Da puno više nasilnika odlazi iz kuće nego što to odlaze žrtve. Kao klub SDP-a, to nisam rekla, podržat ćemo ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Sada je na redu uvažena zastupnica Željana Kalaš u ime kluba HDZ-a. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Poštovani predstavniče predlagatelja. Uvažene kolegice zastupnice i zastupnici. Govorit ću danas u ovom Visokom domu u ime kluba HDZ-a o jednom izuzetno važnom prijedlogu zakona za hrvatsko društvo i započet su svoje izlaganje vrlo konkretno. Svaka peta žena koja živi u vezi preživjela je tjelesno nasilje barem jednom. Svaka peta žena barem jednom. Pokušajmo taj statistički barometar prikazati konkretnim brojkama na konkretnim slučajevima. Ja vas ovdje odmah molim da mi ne zamjerite što ću koristiti i vas za primjer, ali cilj mi je zapravo senzibilizirati svih. Naime, u Hrvatskom saboru sjedi 35 žena zastupnica. Prema statistika, najmanje je sedam zastupnica moglo biti žrtvom obiteljskog nasilja. Saborsku raspravu prati danas 15-tak žena novinarki. Prema statistikama, najmanje su tri od nazočnih novinarki mogle biti žrtvom obiteljskog nasilja. Pojedinačna rasprava zastupnika o Prijedlogu zakona o obiteljskom nasilju može trajati do deset minuta. Svakih deset minuta barem je jedna žena izložena tjelesnom zlostavljanju od strane muškaraca. To su, zastupnice i zastupnici, podaci koje prate svjetske statistike o obiteljskom nasilju. Vjerujem da su vas, kao i mene, ovakvi podaci šokirali, ali možemo ovom problemu pristupiti i drugačije. U Hrvatskom saboru sjedi 118 zastupnika muškog spola. Prema statistikama dakle najmanje je 17 zastupnika moglo biti počinitelj obiteljskog nasilja. Saborsku raspravu prati danas najmanje 10-tak novinara. Prema statistikama, najmanje tri od nazočnih novinara u Saboru moglo je biti počinitelj obiteljskog nasilja. Pojedinačna rasprava zastupnika o Prijedlogu zakona o obiteljskom nasilju dakle može trajati do deset minuta, kao što sam rekla i još uvijek svakih deset minuta jedna je žena izložena tjelesnom zlostavljanju od strane muškaraca. Nasilje u svakom pojedinačnom slučaju kršenje je temeljnih ljudskih prava, a upravo je najrasprostranjeniji oblik nasilja obiteljsko nasilje. Stoga je od iznimne važnosti progovoriti o njemu javno kao što to činimo danas ovdje u Saboru i kao što to čine različite institucije i stručnjaci, ali i pojedinačno, što bi trebale raditi upravo one žrtve koje se svakodnevno suočavaju s nasilnikom. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ovaj je Visoki dom donio još 2003. godine. Donošenjem tog zakona po prvi put je u hrvatskom zakonodavstvu eksplicitno nasilje u obitelji kvalificirano kao prekršajno djelo na sveobuhvatan način, za razliku od tada važećih odredbi obiteljskog zakona. Bez jasno postavljenih zakona koji se tiču problematike obiteljskog nasilja, bez službene statistike o žrtvama obiteljskog nasilja, bez ozbiljnih istraživanja o obiteljskom nasilju, a osobito bez doprinosa medija koji bi o problemu obiteljskog nasilja trebali izvještavati sustavno, pokrivajući njegove različite aspekte, a ne samo iznoseći pojedinačne slučajeve u crnoj kronici, bez svega dakle ovog nabrojanog nasilje će i dalje u društvu biti možda zanemarivan i podcijenjen problem s nerazumljivo visokim stupnjem prihvaćenosti i tolerancije. Ipak, u Hrvatskoj su se, a to je osobito važno naglasiti, dogodili mnogi pozitivni pomaci po pitanju zaštite i sankcioniranja od obiteljskog nasilja, kao i po pitanju postupanja svih nadležnih tijela. Policije, sudstva, centara socijalne skrbi. Još od 2003. godine od donošenja zakona mnogo se toga promijenilo na bolje po pitanju zaštite od nasilja u obitelji, jer obiteljsko nasilje još je pred nekoliko godina u Hrvatskoj bilo moguće simbolično opisati i kao santu leda, santu leda, dakle. Samo desetak posto bilo je vidljivo na površini, prijavljivano i sankcionirano u društvu. A sav onaj ogroman dio od 90% bilo je sakriveno među 4 obiteljska zida kao privatna stvar. Još do pred nekoliko godina samo je mali broj žrtava progovarao, suprotstavljao se i prijavljivao nasilnika u obitelji. Do tada je najveći dio obiteljskog nasilja u kojem je žrtva bila podvrgnuta različitim oblicima kontinuiranog zlostavljanja ostajao neprijavljen. Pritom se mora imati na umu da je kod žena mnogo više nego kod drugih žrtava i drugih krivičnih djela prisutan sukob dvaju interesa, interesa žrtve da se počinitelj kazni i da njena želja za pravdom bude zadovoljena, te također interes da ne bude obilježena, osramoćena i odbačena u svojoj sredini. U izvješćima o slučajevima prijavljivanja nasilja u obitelji javlja se povećanje broja statističkih pokazatelja. Ona su znak da se u problem obiteljskog nasilja uključilo šire društvo s tijelima državne uprave. Tako je prošle godine podneseno više od 17000 prijava, a u Zagrebu čak 50 dnevno. Do sada se o problemu zlostavljanja govorilo kao o ženskom problemu i najviše se pažnje posvećivalo metodama pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja. perspektiva se mijenja i problem nasilja se prepoznaje kao najveći problem muškaraca. Jer u 95% slučajeva nasilnici su muškarci. I važno je ovdje reći da suprotno uvriježenim stereotipima da muževi zlostavljači nisu samo neškolovani socijalni slučajevi. Pitanja koja se sad postavljaju su zašto muškarci zlostavljaju žene, zašto su nasilni? Može li im se pomoći da prestanu s nasiljem? Kada muškarci prestanu sa zlostavljanjima ni žene više neće biti žrtve, ali svakako moramo naglasiti da ovaj zakon ne štiti samo žene, žrtve ženskog spola nego je riječ i o tome da je u najvećem broju slučajeva počinitelj prekršaja bio suprug nad suprugom u 27%, otac nad kćeri posto, sin nad majkom od 13%, te izvanbračni partner nad izvanbračnom partnericom u nekih 5%. U ovom prijedlogu zakona koji i danas imamo na svojim klupama u odnosu na zakon iz 2003. godine uveden je niz novina. No, možda je jedna od važnijih za spomenuti proširenje definicije nasilja u obitelji i uvođenje pojma ekonomsko nasilje, a to podrazumijeva uskraćivanje i oduzimanje novca, neplaćanje alimentacije i ostale oblike kontrole koje ostavlja žene bez sredstava za život. Nasilnici često dugogodišnjim žrtvama zabranjuju školovanje ili zapošljavanje, pa su to uglavnom žene potpuno nekonkurentne na tržištu rada. To je do sad bio slabo prepoznat oblik nasilja, a javljao se u puno oblika. Na primjer, žrtvama je suprug uskraćivao novčana sredstva za normalan život, za odlazak stomatologu, liječniku, bez obzira jesu li novac same zaradile ili ne. Ili je suprug nasilnik ucjenjivao suprugu prijeteći da joj neće dati novac ako ne učini ono što on od nje traži. Događao se i paradoks, da se nakon izrečene pravomoćne sudske osude za muža nasilnika zbog zlostavljanja u obitelji u žalbenom postupku žena žalila da neće imati od čega živjeti ako suprug ode u zatvor, paradoksalna situacija. Jasno i glasno želim naglasiti da žrtve obiteljskog nasilja treba osposobiti za normalan život i upravo je to jedan od ciljeva Nacionalne strategije za sprječavanje nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010. godine u kojima se uz uz uobičajene mjere ističe pomoć žrtvama nakon što napuste zlostavljača. I novom strategijom osnažuju se dosadašnje mjere kojima se potiče zapošljavanje žrtava nasilja, te poticanje poslodavaca da ih prime na posao. Vrlo je čest slučaj da je upravo ekonomska ovisnost žena jedan od najvažnijih razloga zbog kojeg trpe nasilje i zbog kojeg se ne odlučuju prijaviti i napustiti nasilnika. I upravo zato je mjera zapošljavanja žena ujedno najsnažnija potpora njihovu osamostaljivanju. I za kraj. U jednim dnevnim novinama nedavno sam čitala članak o Petri, majci troje djece koja iz braka ima 70 postotnu invalidnost. Njen bivši suprug dakako, imao je ugled u društvu, a ona i djeca masnice po tijelu. Trpjela je kaže radi djece da imaju oca. I njen je otac zlostavljao njenu majku. Bio je direktor, a sad već u mirovini i starosti nastavlja sa mučenjem. Njena majka isto trpi kao i ona. Nakon zadnjeg nasrtaja njenog muža u kojem je zadobila potres mozga i frakturu vratne kralježnice nakon čega joj je majka također žrtva rekla da je ipak sramota da ostavi svog muža nasilnika jer ga je sama odabrala Petra je skupila snagu i zatražila pomoć. Prekinula je zlostavljanje. Njena djeca bila su joj prioritet. Željela im je pružiti sigurnost i miran život i nije joj bilo lako. Bilo ju je strah. Promijenila je 6 gradova i tko zna koliko poslova. Uvijek bi je pronašao. Živjela je u progonstvu, a on bi je uvijek pronašao. Urlao je da će je ubiti. Prijavila ga je policiji i rekla mu je da je ne može ubiti kad ju je već ubio, figurativno naravno. Danas je Petra kako sama kaže kao feniks. Digla se iz pepela, a on zlostavljač iza rešetaka. Dame i gospodo, nitko od nas u životu ne može birati probleme ili okolnosti koje će ga zadesiti. Ali sasvim sigurno svatko od nas može učiniti barem jedno odabrati pravi način kako na te probleme koji su nas zadesili reagirati. I zato, zbog svih žena koje će smoći snage dignuti se kao feniks iz pepela i prekinuti svoju agoniju zbog njihove djece koje su žrtve nasilja i o čijoj skrbi trebamo prioritetno brinuti, zbog oštrog i jasnog opredjeljenja da nasilje u obitelji nikako nije privatna stvar o kojoj treba šutjeti u okviru četiri obiteljska zida. Upravo zbog svih tih razloga klub HDZ-a će podržati ovaj Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Netočna je tvrdnja kolegice Kalaš koja interpretira statistički podatak na razini Hrvatske o broju nasilnika među muškom populacijom, pa ga pokušava primijeniti na broj muškaraca među zastupnicima ovog Sabora tvrdeći da na osnovu tih podataka se može zaključiti da ima 17 nasilnika ovdje. U najmanju ruku trebalo bi se raditi o reprezentativnom uzorku. Ne može se tako statistika interpretirati ili neki statistički podatak jer će nas dovesti do krivih zaključaka. Ovdje može biti nula, a može biti 17, može biti više, može biti manje nasilnika. Ali ne možete to izvoditi iz tog podatka primjenjujući na ovu skupinu bez da ste radili istraživanja na nekom reprezentativnom uzorku. Zahvaljujem. Idemo dalje. I drugi ispravak, uvažena zastupnica Ingrid Antičević- Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kaže kolegica da poziva da sve žene iz pepela dakle izađu kao feniks. Uloga države je da se žena ne pretvori u pepeo. Netočno je to, nema poziva iz pepela, dakle poziv je svima da treba doći u stanje iz pepela, a onda da mi niknemo kao feniks. Uloga države je upravo to u prevenciji da spriječi sve te boli, boli, sav onaj pakao koji žene podnose, ali to je prije svega se ogleda i u mnogobrojnim zakonodavnim prijedlozima, pa i ovaj o Zakonu o medicinskoj oplodnji koji jednostavno ženu i dalje smatra, odnosno vlast smatra da je ženino tijelo poligon gdje će ono demonstrirati vlast nad ženinim tijelom, pa se onda čudimo i ovim posljedicama gospođo Kalaš. Idemo dalje sa raspravom. U ime kluba HNS-a, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predlagatelju zakona. Eto, na samom početku ću kazati da će zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke podržati ovaj Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Važeći Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji u primjeni je, kao što smo već čuli od 2003. godine i tijekom njegove primjene došlo je do značajnih pozitivnih pomaka u području razvoja prevencije i zaštite od nasilja u obitelji. Donošenjem ovoga zakona prvi puta u hrvatskom zakonodavstvu eksplicitno je nasilje u obitelji okvalificirano kao prekršajno djelo na sveobuhvatan način za razliku od tada važećih odredbi Obiteljskog zakona. Isto tako, ovim zakonom je osigurana učinkovitija i trajnija zaštita ugroženih članova obitelji, izloženih nasilju u odnosu na zatečeno stanje. Tijekom primjene zakona, dakle uvidjela se potreba za njegovu doradu. Osobe izložene nasilju u obitelji najčešće nisu upoznate sa svojim pravima propisanim ovim zakonom, ali i drugim propisima. Pokazalo se da neke odredbe važećeg zakona nije moguće primijeniti iz razloga nedovoljne jasnoće odredbe ili propisane nadležnosti u postupanju ili je propisana odredba bila više upućujuća, što je stvaralo nedoumice u primjeni zakona. U primjeni zakona primjerice nije moguće primijeniti zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti ili primjerice da se zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana ne može provesti na odgovarajući način iz razloga što je za njenu primjenu potrebno osigurati niz pretpostavki među kojima je i ključna potreba odgovarajućeg stručnog kadra i institucija kojih, kako znamo nema dovoljno. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji samo novčanim kaznama i kaznama zatvora ne postiže svrhu. Dakle, unatoč manjkavostima manjkavostima važećeg zakona, njegova primjena tijekom proteklih 5 godina znatno je pridonijela uspješnosti procesuiranja počinitelja nasilja u obitelji. Tome idu u prilog neki statistički pokazatelji, ja ih neću nabrajati. Prethodnici su ih spominjali. Reći ću samo da se u 2008. godini zbog prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji, policija je prijavila 7 478 počinitelja. Nasilje u obitelji donošenjem ovog zakona prestalo se smatrati privatnim problemom i ono je postalo društveni problem. Donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji učinjen je i veliki pomak u području senzibiliziranja javnosti u ovom obliku krajnje neprihvatljivog ponašanja. Tome su svakako pridonijele brojne aktivnosti središnjih tijela državne uprave i javnih ustanova kroz provedbu nacionalnih strategija koje su bile u razdoblju 2005./2007. i ova ovdje 2008./2010. Sve ovo kao i neusklađenost određenih odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji s Prekršajnim zakonom nametnulo je potrebu donošenja novog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. O tim novostima čuli smo eto od prethodnika dosta. Ja bih samo možda podcrtala novinu koja kaže da je proširena definicija nasilja u obitelji te se dodatno uvodi novi pojam ekonomsko nasilje u obitelji. I na kraju, ja bih rekla da je nužno donositi, nadopunjavati i mijenjati zakone. Problem je najčešće u primjeni zakona, ali ako bi i primjena zakona bila idealna pa i ovoga, ja osobno smatram da ne bismo eliminirali nasilje. Zato ću ja podcrtati, naglasiti i ponoviti sve ono što mi svi jako, jako dobro znamo i ja kažem nije na odmet i stotinu puta reći, ma kako to nekome izgledalo možda trivijalno, trebamo uspostaviti više međuljudskog poštovanja na svim nivoima. Od primjerice našeg ophođenja i u ovom Visokom domu, školi, ulici, obitelji i tako pokušati izliječiti i smanjiti agresiju u društvu, u školi, u obitelji i cijelom društvu. Pratiti i suzbijati utjecaj medija na agresivnost, a snažno poticati načine nenasilnog komuniciranja i ponašanja za mene je zadaća prvog reda. Društvo se nužno mora baviti uzrocima i prevencijom, posebice edukacijom. Nasilje u obitelji je posljedica i odraz stanja društva u cjelini. Kukati zbog loše opće situacije ili nedostataka sredstava je samo bijeg od problema i nije i ne može biti razlog zbog kojeg dolazi do ovoliko nasilja na svim nivoima, pa tako i u obitelji. Predlagati oštrije novčano kažnjavanje nasilnika u obitelji delikvenata neće riješiti probleme jer uz njih obično kažnjavamo i žrtve, posebice kad je u pitanju nasilje u obitelji. Ili postavljanje kamera po školama je jako dobrodošlo, ali to neće riješiti problem nasilja. Mi moramo iznaći sredstva da se u škole pošalju pošalju stručni ljudi koji će s djecom razgovarati i dati im konkretnu obuku za sprečavanje konflikata. Tako i u obitelji. Za nasilnike treba osigurati stručnu pomoć koja će pomoći u rješavanju uzroka za nasilničko nasilničko ponašanje. Dakle, da zaključim. Zadaća je dakle društva, države provoditi medijske kampanje koje bi osvještavale stanovništvo o problemima mladih nasilnika, siromašnih, starijih i nemoćnih, problemima invalida i mislim da ćemo na taj način, naravno uz donošenje dobrih zakona smanjiti i suzbijati nasilje i u obitelji. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je uvažena zastupnica Vesna Škulić. Nema je. Gubi pravo na raspravu. Druga je uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo zahvaljujući primjeni Zakona o zaštiti od nasilja od obitelji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvažena zastupnice, malo glasnije govorite, jer ne možete toliko pojačati. Ajde da vas se čuje. Dakle, zahvaljujući primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji od 2003. godine došli smo do velikih pomaka u prevenciji i zaštiti od nasilja u obitelji. Prvi put je u našem zakonodavstvu ova vrsta nasilja kvalificirana kao prekršajno djelo na sveobuhvatan način i osigurana je učinkovitija i trajnija zaštita članovima obitelji koji su izloženi nasilju. S obzirom da ova Vlada teži ka višljoj razini zaštite, pa isto tako je uočeno da osobe koje su izložene nasilju često nisu upoznate sa svojim pravima i upravo to ovaj zakon rješava. Do sada je primijećeno da nije moguće primijeniti zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti ili obvezni psihosocijalni tretman što smo već čuli tijekom rasprave, radi manjka institucija i stručnog kadra. Isto što je i praksa pokazala da novčana kazna počinitelju nasilja ima negativan učinak i prema samim žrtvama nasilja u obitelji, ali ipak primjenom ovoga zakona tijekom 5 godina značajno je doprinijela uspješnom procesuiranju počinitelja nasilja u obitelji. U sveukupnom broju obiteljskog nasilja žene su najzastupljenije kao žrtve. Veliki pomak postignut je i primjenom ovoga zakona, jer je ovaj problem prestao biti privatna stvar i postao društveni problem. On je sada definiran kao krajnje društveno neprihvatljivo ponašanje. Zasluge svakako pripadaju središnjim tijelima državne uprave i javnim ustanovama kroz provođenje Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, kako one za razdoblje od 2005. do 2007., tako i one za razdoblje od 2008. do 2010. godine i protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Naravno da su ovo dokumenti koji su dodatno potaknuti na poboljšanje postojeće regulative. Zakon kojega imamo pred sobom nudi nam novine, a to je širi krug osoba koje se smatraju članovima obitelji, s obzirom na Obiteljski zakon i Zakon o socijalnoj skrbi. Ono što mislim da je posebna vrijednost ovoga zakona je šira definicija nasilja pa se dodatno uvodi novi pojam ekonomskog nasilja. Novo je i odredba prema kojoj su službe socijalne skrbi i zdravstvene ustanove dužne voditi brigu o potrebama žrtve počinitelja nasilja

da se u članku 8. postojećeg prijedloga zakona iza riječi "i radnik odgojno obrazovne ustanove" dodaju riječi "stručni radnici obiteljskih centara, Caritasa, privatnih institucija i udruga civilnog društva čiji su djelokrug rada djeca i obitelj". Ovim bi se mogla postići zapravo obveza prijavljivanja zlostavljanja na svim razinama jer i sam Obiteljski zakon svakome stavlja u obvezu prijavljivanje zlostavljanja. Ovim se navode sve institucije državne razine, lokalne, ali i privatne institucije kad ih posebno imamo priliku imenovati. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Nema je. Gubi pravo na raspravu. I sada je na redu uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Naravno da pozdravljam sve napore koji idu u smjeru boljeg reguliranja problematike nasilja nad ženama u obitelji, a ovaj zakon zasigurno donosi poboljšanja u odnosu na prethodni zakon. Što smo postigli svih ovih godina. Nema nikakve sumnje da je postignut napredak, to treba priznati, imamo Ured pravobraniteljice, imamo Vladin Ured za ravnopravnost spolova, mijenjali smo Obiteljski zakon i Kazneni zakon, imamo Protokol o postupanju, donijeli smo Nacionalnu strategiju, ali treba biti pošten i priznati još nešto, a to je da je nasilje i dalje vrlo ozbiljan problem i kako je rekla kolegica Sobol predstavlja konstantu u ovom društvu na koji ipak nemamo još uvijek adekvatan odgovor. Sve što smo učinili do sada, međutim nije bilo uzalud i ja vjerujem da će u budućnosti dati očekivani konkretan rezultat, odnosno pad nasilja u obitelji. Što smo još vrlo važno postigli. Kao što je netko od prethodnika rekao, postigli smo veću senzibilizaciju javnosti na obiteljsko nasilje i danas u odnosu na npr. 5 godina ranije srećom puno je manje onih koji zatvaraju oči pred tom vrstom nasilja trpajući ga u nekakva četiri kućna zida. Nasilje je nešto što osuđujemo, ne odobravamo i to je dobro. Dobro je i to što je npr. u prošloj godini, mislim u studenom prošle godine povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama aktualna potpredsjednica Vlade i ministrica gospođa Kosor potpisala u ime ministarstva ugovor o sufinanciranju skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja s predstavnicima županija i gradova. To je jako dobro. Mislim da je postignut jedan dobar model financiranja, nešto Vlada, nešto jedinice lokalne samouprave, nešto donatori, ali nakon pohvale obično ide i mala pritužba. Pa moram reći da je grad Rijeka osnovao 2007. godine prihvatilište za žene i da je u udruzi moguće da udruga koja vodi prihvatilište pruža stručnu pomoć žrtvama obiteljskog i drugog nasilja, ali i maloljetnicima s rizičnim oblicima ponašanja, uključujući i eksperimentiranje drogama. Željela bih naglasiti da prihvatilište, odnosno udruga s ministarstvom nije potpisala nikakav ugovor, da 600 tisuća kuna koliko je potrebno za održavanje prihvatilišta i tekuće mjesečne troškove izdvaja grad Rijeka u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom. I ne samo to, zatražili smo kao jedinica lokalne samouprave od ministarstva, doduše drugog zdravstva i socijalne skrbi, da prihvatilište, odnosno sklonište za žene bude u mreži ustanova socijalne skrbi, dakle s ostalim ustanovama diljem Hrvatske koje pružaju usluge smještaja i psihosocijalne rehabilitacije ženama i djeci. Nažalost u nekoliko je navrata odgovor je bio negativan u smislu da je kapacitet popunjen, što naravno apsolutno nije ne odgovara istini. Obzirom da 10 kreveta prihvatilišta radi punim kapacitetom, dakle prihvatilište radi punim kapacitetom. Dakle nije točno da je u Rijeci, odnosno za cijelu Primorsko-goransku županiju dovoljno samo da je dovoljan samo Dom sv. Ana. Dakle, ovaj zakon ima dobrih stvari i ja neću govoriti samo o njima, jer pokušala bih dati doprinos da se ova problematika možda pokuša riješiti na možda još bolji način. Jer brojke govore u prilog tome, da kao što sam prije rekla obiteljsko nasilje ne pokazuje trend pada. Dakle, koji su nedostaci ovoga zakona po mom mišljenju? Nedostaci su u tom smislu što nije osigurana učinkovita zaštitna mjera koja se može odrediti kod zlostavljača odmah, dakle trenutačno, nakon što je nasilje učinjeno. Mi smo također zakazali u preventivnim mjerama da do nasilja ne dođe, a kada dođe da se ne ponavlja. I moram vam reći da se slažem s onima koji smatraju da represija i visoke novčane kazne, nisu najbolje rješenje. Još uvijek mi zvone u ušima riječi jedne žrtve obiteljskog nasilja koja je prije otprilike 6 mjeseci kolegici Sobol i meni rekla. Muž me pretuče, ja ga prijavim, on plati kaznu, ja se vratim kući, on me ponovno prebije, ja završim u bolnici kao invalid. I kaže državi novac, a meni batine. Dakle, nije naravno to jednostavno čuti. Ali je stvarnost. Ali je za neke žene doista stvarnost i realan život. Drugo što ovaj zakon po meni ne rješava, a trebalo bi razmisliti na koji način to ugraditi u zakon, jest problem nasilja u vezama mladih osoba. Dakle u adolescentnim vezama. Postoje istraživanja koja govore u prilog tome da je nasilje u vezama mladih u dobi od 16 do 19 godina ozbiljan problem u adolescentskoj populaciji. Istraživanje je pokazalo da je 60% mladih doživjelo neki oblik nasilja u vezi. Da njih 43% počinilo neki oblik nasilja ponašanja u vezi. Na kraju krajeva čak je i pravobraniteljica za djecu u svom izvješću za proteklu godinu zatražila da se vrlo ozbiljno pristupi rješavanju ovog problema. I predložila je sankcioniranje tog oblika nasilja kroz upravo ovaj zakon. Mislim da je izuzetno važna edukacija mladih ljudi da bi mogli neka ponašanja u vezi prepoznati kao nasilje. Naravno problematika o kojoj govorimo je doista vrlo, vrlo kompleksna i nadilazi okvire ovoga zakona. moramo se zapitati možemo li pomoći ženi ako svaki subjekt i svaka institucija brine samo o onome što je na neki način u okviru njene nadležnosti i dužnosti. Ako nema komunikacije među subjektima, ako nema koordinacija onoga što se čini, ja vjerujem da pomoć ženama koje su pretrpjele obiteljsko nasilje, ne može ono biti što je najvažnije od svega. A to je hitno, nužno, što je moguće prije, dakle odmah. Osobno mislim da bi trebalo razmisliti ozbiljno o formiranju jedinstvene baze podataka o osobama koje su doživjele obiteljsko nasilje. Upravo zbog boljeg funkcioniranja sustava. Morali bi na neki način biti povezani i policija i centri za socijalnu skrb i odvjetništvo i sudstvo i na koncu konca i civilne udruge koje se bave ovom problematikom. Naravno vodeći jako računa o zaštiti osobnih podataka. To je mislim moguće Dakle ja mislim da smo učinili jako puno preduvjeta da bi smo mogli u budućnosti očekivati pad nasilja u obitelji. Međutim ono što smo dužni učiniti jest koordinacija svih subjekata koji se ovom problematikom bave. To je nužno. Jedni moraju znati što rade drugi, drugi moraju znati što rade treći i moraju imati povratne informacije između sebe. Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo uvažena kolegica Jerković je rekla da bi trebalo u okviru ovog obiteljskog zakona sankcionirati nasilje u mladenačkim vezama. Činjenica jest da nasilje u mladenačkim vezama postoji. Ali ne znam na koji način bi se moglo u okviru obiteljskog zakona koji jasno definira što je to obitelj, sankcionirati nasilje recimo među vezom dvoje 15- to godišnjaka. Dvoje 15-to godišnjaka sigurno nisu obitelj. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike. Prva je uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice, javila sam se na repliku. Samo da potenciram problem vi ste govorili o problematici skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. nasilja. Najprije željela bih to pitanje potencirati, na neki način pozvati ustvari sve nadležne, prvenstveno nadležno ministarstvo u ovom slučaju Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da ima puno više sluha nego do sada kada je u pitanju sufinanciranje i podupiranje skloništa koja se otvaraju u suradnji sa lokalnim zajednicama. Dakle, u ovom slučaju radi se o ovom jednom skloništu koje je u Rijeci ali ne samo koje je u Rijeci nego u i u svim drugim većim gradovima u Hrvatskoj. Drugo što bih željela upozoriti, prošle godine sjećate se svi zajedno smo poduprli i na onoj zajedničkoj sjednici odbora i autonomnih skloništa akciju da se riješi pitanje financiranja autonomnih ženskih skloništa dakle ona koja su u domeni nevladinih organizacija. Potpisani su i ugovori sa razine Vlade i s razine dijela lokalnih zajednica sa tim udrugama. Međutim, nakon što je prošlo to svečano potpisivanje onda moram upozoriti da jedan dio skloništa je ostao bez potpore i bez potpisanih ugovora sa djelom lokalne zajednice. U ovom slučaju konkretno govorim sa udrugom Korak iz Karlovca Karlovačka županija je odbila potpisati ugovor. To je dakle nešto, grad Karlovac da, on već godinama podupire rad i savjetovališta odnosno tog skloništa ali Karlovačka županija se ponaša na način tko mi šta može a još gore na način toga nema u Karlovačkoj županiji pa bi o tome trebalo voditi računa kad se takvi ugovori potpisuju da se i ostvare. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Kolegice, poslije vremena ste dalje, nemojte se ljutiti. Imamo drugu repliku, možete sada replicirati, uvažena zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Kolegice Jerković, govorili ste o važnosti edukacije kako bi mladi ljudi znali prepoznati nasilje i kako bi kada kreću u život znali što nije dobro i kako ne trebaju živjeti. Apsolutno smatram to izuzetno važnim i zato sam se javila. Mi dakle imamo problem u Hrvatskoj ne samo u tome da možda još jako puno mladih ne prepoznaje nasilje kako treba ali imamo i još jednu situaciju, evo ja sam se konkretno prisjetila jednog događaja kada sam sudjelovala u jednom seminaru u jednom romskom naselju gdje sam pitala žene što ćete prvo pomisliti kada vidite pretučenu ženu. One su odgovorile što je skrivila, nešto je skrivila. Dakle, to je također jedan problem u kojem žena dakle shvaća nasilje kao nešto normalno, prihvatljivo i dapače da ju se treba kazniti kada je napravila nešto što je naljutilo njezinog muža. Dakle, to je još jedan problem u koji se može uključiti i lokalna zajednica o kojoj ste govorili. Ja smatram da je apsolutno najveća odgovornost na Vladi da dobrim zakonima regulira ovaj problem ali lokalna zajednica, pojedinci koji ne zatvaraju oči pred ovim problemom mediji i političke stranke mogu napraviti strahovito puno toga da se javnost senzibilizira na ovu temu. Hvala lijepo. Kolegice Borzan, problem nasilja među adolescentnom populacijom je izuzetno velik, o njemu se puno govori, o njemu se puno piše ali eto izgleda da će morati proći još najmanje 10 godina pa da svi toga postanemo svjesni i da krenemo u tom smislu nešto konkretno učiniti. A kada kažem konkretno onda mislim regulirati to zakonom. Vrlo često deklarativno jesmo za nešto ali kada se o operacionalizaciji radi onda se vidi koliko zapravo imamo volje konkretno stvari riješiti, donijeti suvisla rješenja koja su primjenjiva odmah. Sustav je inertan i to je činjenica. Činjenica je da na primjer u Primorsko-goranskoj županiji postoji veća potreba za prihvatilištem ali sustav to ne prepoznaje. U sustavu to u ovom trenutku ne prepoznaje. Trebat će vjerojatno još jedno 10 godina godina pa da na primjer prihvatilište u Rijeci s ministarstvom potpiše ugovor o sufinanciranju a do tada ćemo ga mi financirati odnosno jedinica lokalne samouprave što je u redu, imamo senzibilitet za to i svjesni smo da je to nužnost. Hvala. Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću se u svojoj raspravi o ovom zakonskom prijedlogu fokusirati na samo jednu društvenu skupinu, dakle na starije osobe jer nekako imam dojam da je ta društvena skupina u ovom zakonskom prijedlogu marginalizirana ili barem zapostavljena. Da se zakon zapravo primarno bavi s obitelji u onom najužem smislu riječi, dakle s nuklearnom obitelji. Riječ je naime o populaciji koja je specifična, koja je izuzetno osjetljiva i vrlo ranjiva prvenstveno zbog svoje nemoćnosti. Istovremeno udio ove populacije u ukupnom populaciji progresivno se povećava zahvaljujući dakako produženju životnog vijeka s jedne strane i smanjenju prirodnog priraštaja s druge strane a o ovom drugom problemu govorit ćemo danas popodne kad ćemo govoriti o Zakonu o medicinskoj oplodnji, dakle kao mogućnosti da se poveća prirodni priraštaj. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Demografska slika Hrvatske s gotovo 19% stanovništva starijeg od 60 godina i 16% starijih od 65 godina pokazuje da smo jedno od najstarijih društava u Europi. Štoviše, prema klasifikaciji Ujedinjenih nacija Hrvatska se ubraja u četvrtu skupinu država Europe s vrlo starom populacijom a nasilje nad tom populacijom eskalira i to u svim pojavnim oblicima od tjelesnog, psihičkog i spolnog zlostavljanja preko financijske odnosno materijalne eksploatacije do zanemarivanja. Opasnost od nasilja ili zlostavljanja povećava se ako je osoba bolesna, ako je nepokretna, ako je dementna, nižeg socioekonomskog statusa te ako u toj obitelji postoji neki od problema ovisnosti dakle vezano za alkoholizam i drogu. Posljedice nasilja nad starijim osobama mogu za njih biti dalekosežne od oštećenja već ionako narušenog zdravlja fizičkog i mentalnog do gubitka i ono malo materijalne sigurnosti koju im omogućava njihova mirovina ako ih se materijalno iskorištava pa sve do smrti jer zanemarivanje i zlostavljanje uzrokuje jedan kontinuirani stres koji se može smatrati jednim dodatnim rizikom za smrt. Brojni su razlozi zašto je zlostavljanje starijih tek nedavno priznato kao činjenica. Starije osobe žrtve zanemarivanja ili zlostavljanja mogu osjećati sramotu i strah i nepriznavati da njihovi bližnji sa njima loše postupaju. Neki mogu sebe kriviti za to što im se događa, mogu biti izolirani, starija osoba može misliti da se to što se njima događa drugima ne događa. Neki se boje posljedica ako otkriju svoju situaciju itd., it.. Ali sve su to individualni razlozi zbog kojih zlostavljanje starijih dugo nije bilo prepoznato kao problem. No postoji i jedan opće društveni problem. Nasilje nad starijim osobama često se prikriva i sramno prešućuje, tolerira jer stariji se doživljavaju sve više kao teret društva a ne kao oni čiji se minuli rad nalazi u temeljima društva. Stariji su možemo reći doslovno žrtve ovog bešćutnog vremena. Neposredna posljedica takve percepcije nasilja nad starima jest neprijavljivanje. Naime samo jedan od 14 slučajeva se prijavljuje. Prema podacima studijskog centra socijalnog rada pravnog Fakulteta u Zagrebu najčešći oblik nasilja nad starijim osobama unutar hrvatske obitelji je psihološko nasilje. Često mu je podvrgnuto 5,4% starije populacija a dodatnih 19% izloženo mu je ponekad. Najčešće je riječ o vikanju, vrijeđanju, psovanju, ignoriranju, prijetnjama, okrivljavanju, ismijavanju, podcjenjivanju starijih ljudi i Interesantno je da više psihološkog nasilja u odnosu na ostale doživljavaju starije osobe koje su neovisne ali pomažu djeci. U toj skupini zlostavljanih osoba nalazi se u daleko najvećoj mjeri žene. Financijskom nasilju unutar obitelji često je izloženo oko 2% starijih ljudi, dok ih je oko 5% toj vrsti nasilja izloženo povremeno. Riječ je obično o mijenjanju oporuke, o krađi novca ili druge imovine, o prodaji kuće bez njihovog pristanka, o zlouporabi punomoći, o otvaranju pošte bez znanja ili pak o potpisivanju dokumenata bez njihovog dopuštenja. Čak u 92% slučajeva žrtve financijskog nasilja su starije žene. Fizičko nasilje često trpi nešto više od 1% starijih osoba a ponekad njih preko 3%. Fizičko nasilje koje trpe stariji ljudi varira od udaranja nogom, šamaranja, čupanja kose do bacanja na pod, davljenja, gađanja predmetima. Najmanji postotak ali vrlo zabrinjavajući, dakle, riječ je o jednom vrlo zabrinjavajućem trendu jer je on u porastu, postotak je seksualnog nasilja nad starijim ljudima koje često doživljava nešto manje od 1% starijih osoba a ponekad 2%. Osobe starije od 80 godina češće su žrtve zanemarivanja dok su one nešto mlađe starije dobi češće žrtve zlostavljanja. Problem je što stariji ljudi nevoljko priznaju da su žrtve nasilja jer osjećaju strah, sram i osjećaj krivnje, brinu što će s njima biti ako priznaju da ih recimo zlostavlja ili ili vlastito dijete koje skrbi o njima ili recimo unuk, ili jednostavno ne znaju zapravo kome se obratiti za pomoć. Tko su najčešći počinitelji nasilja nad starijim osobama, da još i to kažemo. U 90% slučajeva nasilja nad starijima počinitelji su suprug, sin i kćer. S time da je suprug uvjerljivo na prvom mjestu. Kada je riječ o fizičkom i seksualnom nasilju u najvećem broju slučajeva počinitelj je muška osoba, dakle suprug ili sin, a žrtva je žena. Kada je o psihičkom zlostavljanju riječ, počiniteljica je u većini slučajeva ženska osoba, dakle kćer ili snaha, dakle, osoba koja najčešće brine o starijim članovima obitelji. Financijsko zlostavljanje najčešće provode djeca, ne nužno materijalno ovisna o roditeljima. Zlostavljači su u najvećem postotku muškarci, starije žene osim što su češće izložene nasilju od strane svoga supruga češće su i žrtve vlastitih sinova, unuka i zetova nego što je to slučaj kod starijih muškaraca. Evo budući da je riječ o prvom čitanju ovoga zakonskog prijedloga bilo bi dobro predvidjeti u njemu određene oblike zaštite starijih osoba kao jednog zaista specifičnog dijela društva. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je danas Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji je Vlada Republike Hrvatske i resorno Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavilo Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje u prvome čitanju. Ovim se zakonom propisuje što je nasilje u obitelji, osobe koje se smatraju članovima obitelji u smislu ovoga zakona, te vrste i svrha prekršajno pravnih sankcija za počinjenje nasilja u obitelji. Ustavom Republike Hrvatske člankom 14., stavkom 1. propisano je da svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju i u drugim osobinama a članom 23. između ostaloga da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja. U skladu sa navedenim odredbama Ustava i Ustav i hrvatsko zakonodavstvo osobitu pozornost poklanjaju zaštiti ljudskih prava, suzbijanju svih oblika diskriminacije i sprječavanju zlostavljanja. Imajući u vidu službene podatke o stanju, kretanju i obilježjima pojave nasilju u Republici Hrvatskoj razvidno je da su to najčešće žrtve nasilja osobe ženskog spola, različite životne dobi i obiteljskog statusa a najčešći počinitelji i punoljetne osobe muškog spola u statusu sadašnji ili bivših bračnih ili izvanbračnih drugova, očeva ili sinova. Nasilje u bilo kojem obliku je neprihvatljivo a posebice ono koje se događa u obitelji i najčešće pogađa žene i djecu. Obiteljsko nasilje je ozbiljna povreda temeljnih ljudskih prava svakog člana obitelji a osobito žene koja je najčešće izložena ovom riziku te se u širem smislu može smatrati i povredom cijelog društva uključujući i buduće generacije. Republika Hrvatska činila je i čini puno na prevenciji, sankcioniranju i suzbijanju svih vrsta nasilja u obitelji. Donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koju u primjeni od 30. srpnja 2003. godine učinjen je velik pomak i u području senzibiliziranja javnosti u ovom obliku, krajnje neprihvatljivog ponašanja i uza sve pozitivne učinke ovoga zakona. Slažem se i s iznijetom tezom, a ponovili su i brojne prethodnice i sudionice u raspravi, da je od tada nasilje u obitelji prestalo se smatrati privatnim problemom i postalo je ono što je po mom dubokom uvjerenju oduvijek i bilo, društveni problem. Primjenu važećeg zakona koji je snazi već šest godina, pratile su i Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, kako ona od 2005. do 2007. godine, tako i važeća Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2008. do 2010., kao i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji iz 2005., dopunjen i izmijenjen 2006. godine, dokumenti koje je donosila Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo današnje predsjednice Vlade, gospođe Jadranke Kosor. Inače bih ovdje istaknula veliku ulogu koju su odigrale institucije središnje države, dakle od resornoga Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, uredba pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, vladinog Ureda za ravnopravnost spolova, kao i brojnih udruga civilnoga društva, predvođenih udrugama za ženska prava. Stoga s ponosom ističem da je u Slavonskome brodu u siječnju 2005. godine još otvoreno i Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja Caritasa, tadašnje biskupije Đakovo, a danas nadbiskupije, kroz čiji program evo kroz sve ove godine godišnje u prosjeku prođe 130 obitelji u redovnim programima, a 200 do 300 korisnika godišnje u ostalim preventivnim preventivnim programima i čiji je program do sada sufinanciralo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Jednako tako pružanje pomoći, podrške i zaštite žrtvama nasilja u obitelji na području Brodsko-posavske županije pruža i udruga "Brod", Grupa za ženska ljudska prava ili ženska grupa "Brod" koja je postala i nositelj projekta skloništa za žrtve obiteljskoga nasilja u Slavonskome brodu. Jer je potreba i napori da se na području Brodsko-posavske županije osigura prostor za smještaj žrtava obiteljskoga nasilja, riješen prošle godine kad je grad osigurao prostor, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potpisalo ugovor sa gradom Slavonskim brodom, Brodsko-posavskom županijom i Ženskom udrugom "Brod" o zajedničkom financiranju sigurne kuće, odnosno skloništa za žrtve obiteljskoga nasilja u Slavonskome brodu, u omjeru 30% grad, 30% ministarstvo, 30% Brodsko-posavska županija i 10% udruga sama. Jasno, u sklopu ovoga skloništa ministarstvo financira i rad savjetovališta. istaknuti da će jedno od ova dva savjetovališta, odnosno ovo savjetovalište koje radi od 2005. godine i koje je ministarstvo financiralo, ostati tijekom ove godine bez izvora financiranja. Tako da je uloga i ono na što ću pozvati u svojoj raspravi lokalnu zajednicu, dakle Grad Slavonski brod i Brodsko-posavsku županiju, da jednako onako kako sa ministarstvom financiraju rad skloništa da trebaju pomoći i budući rad savjetovališta za žrtve obiteljskoga nasilja. Stoga kolegice i kolege, u cijelosti podržavam donošenje ovog novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kojim se poboljšava i unapređuje dosadašnja regulativa, a sve u interesu prevencije svih vrsta nasilja u obitelji na dobrobit onih koji trpe posljedice obiteljskoga nasilja. A da nisu samo žene i djeca žrtve obiteljskoga nasilja, govorila je o tome nešto i kolegica Jelaš. Dopustite mi samo da i ja navedem podatke MUP-a da je u Hrvatskoj prema podacima MUP-a lani dakle tijekom 2008. godine u Hrvatskoj registrirano 3 i pol tisuće slučajeva obiteljskoga nasilja u kojima su roditelji bili žrtve, a među nasilnicima našlo se i 200 maloljetnika. No riječ je uglavnom o slučajevima fizičkog nasilja jer ono emocionalno i seksualno roditelji prešućuju, da ih djeca materijalno iskorištavaju i da manipuliraju njima pogotovo. Evo i sa ovim malim doprinosom ova rasprava, donošenje ovoga zakona koji je danas u prvome čitanju, podržat ću ga u prvome čitanju i nadam se da će predlagatelj zakona uvažiti sve prijedloge koje saborski zastupnici i nadležni odbori podnesu. Hvala lijepo.

razumije./… pohvalu ovih primjera koje smo već čuli o slučaju … /Govornik se ne razumije./… u Karlovcu, o jednom sustavnom pristupu žrtvama nasilja, o pojedinim županijskim ili gradskim drugim inicijativama koje su uspješne. uspješne. Sa žaljenjem je utvrditi da ministarstvo neće imati za sve centre koje je već osnovalo i koji su opravdali svoje postojanje. No valja nešto ipak o tome kontekstu reći. I gospodine državni tajniče, mislim da je to jedna poruka koja mora otići s raspravi o upravo ovome. Veliki broj, u postocima veliki broj nasilja dešava se u adolescentnim vezama, dakle mladih ljudi koji izlaze iz škola. Ono što mi principijelno tražimo godinama je da školski programi sadrže one sadržaje koji će mlade ljude upućivati šta to nasilje je i što su trigeri toga nasilja. Mladi ljudi o tome manje znaju. Tek kad se desi nekakvo da govorim o nasilju u mladoj vezi koja nastaje sa puno očekivanja, puno želja, stvaranje obitelji, djece itd., tada stvari počnu pucati. To su ljudi koji su izašli iz nekog školskog sustava, koji im u tom poratnom vremenu koje je samo po sebi bilo vrijeme nasilja, među ljudima koji su promatrali to nije dalo dovoljno edukacije. Prevencija je ono kad se već stvari dese, dakle primjeri koji smo čuli o grupi "Brod", sva inicijativa o tome da se otkrije fini veo iznad nasilja i jeste krenuo prije 15-tak godina preko ženskih grupa, bilo da su one bile stranačke, bilo da su bile u nekoj vrsti da tako kažem nepodobnosti jer ih nitko nije htio čuti. Ali su se dešavala nasilja i one su o tome… **Jarnjak, Odgovor na repliku. Uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Vac, čini mi se da ste replicirali državnome tajniku, ali iskoristili priliku da ovo što sam ja spomenula situaciju u Gradu Slavonskome brodu i hvala vam na tome, jer i ja ću sad reći ono što Slavonski brod, prvo da riješimo samo ovo što ste govorili o grupi "Brod". Sudjelovala sam i radila sam dovoljno dugo u lokalnoj zajednici kako u gradu Slavonskome Brodu tako i u Brodsko-posavskoj županiji i radila na provedbi. Dok lokalna zajednica nije osigurala prostor nije moglo ministarstvo kupovati i rješavati te prostore. Ali ono drugo što želim poručiti je ako grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija koja se nalazi uvjerljivo na posljednjem mjestu po fiskalnim mogućnostima i svim ostalim pokazateljima može izdvojiti i prepoznati ovaj problem jednako tako sigurna sam da i mnogo bogatije sredine za koje ja znam da izdvajaju za ovakve potrebe sigurna sam da će i one prepoznati i povodeći se za primjerom ovakvih sredina, dakle i inače Slavonije sigurno u svojim proračunima povezati se sa Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i za pomoć žrtvama obiteljskoga nasilja pomoći i svojim stanovnicima sa svojih područja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I dvije obavijesti. Prvo u 11,48 završila je mogućnost prijave za pojedinačnu raspravu. 10,48 hvala. I drugo, sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora održat će se danas u 13,00 sati sobi, dvorani Janka Draškovića 202, drugi kat. Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Stjepan Kundić, prvi muški. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedavajući, tajniče, kolegice i kolege. Evo, uvodno moram istaknuti izrazito zadovoljstvo raspravom svih mojih prethodnih kolegica koje su sa puno senzibiliteta, puno kvalitete od prve do zadnje sada da ne nabrajam imena ušle u ovu problematiku. I žao mi je što nas nema više u sabornici, ali nadam se da će odjeci vaših primjera koji su bili vrlo kvalitetni, vrlo poticajni doći do onih do kojih treba doći. Tako da eto osjećam se da sam jako profitirao na ovoj točki, ja se nadam i državni tajnik. A da ne pokvarim sve to ja ću biti jako suhoparan u svojem izlaganju, tj. ja ću samo naglasiti osam točaka ono što je tajnik na početku rekao što donosi ovaj zakon budući da smatram da ste vi cijenjene kolegice praktički sve iznesle u svojoj raspravi. Naime, znači imamo Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pod oznakom P.Z.E. 386. Osnovno pitanje je zbog čega se donosi novi zakon, a donosi se zbog toga što se predloženim zakonom propisuju novine u odnosu kao što je rečeno na zakon iz 2003. godine. Što se tiče svrhe zakona već je rečeno koja uključuje prevenciju, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji, primjenu odgovarajućih mjera prema počinitelju, te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtve nasilja. Također pod dva možemo reći da na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež. I donosi se novi momenat proširenja kruga osoba koje spadaju u obitelj s obzirom na ostale zakone koji određuju odnose u obitelji, Obiteljski zakon, Zakon o socijalnoj skrbi. također rečeno, definicija nasilja u obitelji, te se dodatno uvodi novi pojam ekonomsko nasilje, tj. oduzimanje prava na ekonomsku neovisnost, odnosno izrijekom se navodi zabrana tjelesnog, psihičkog, spolnog i ekonomskog nasilja u obitelji. Kao peto bih istaknuo da je uvedena odredba prema kojoj su službe socijalne skrbi i zdravstvene ustanove, te druga nadležna tijela dužna voditi brigu o svim potrebama žrtve i omogućiti joj pristup odgovarajućim službama, a počinitelju nasilja službe su dužne pružiti odgovarajuću informaciju o svim njegovim pravima. I nadležni sud pri pokretanju prekršajnog postupka u kojem se kao žrtva pojavljuje dijete dužna je o tome obavijestiti Službu socijalne skrbi radi poduzimanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. Jer interesa zlostavljanog djeteta prioriteti su u svim postupcima. I sad dolazimo do kazne kao šesto. Visine kazni za počinitelja nasilja u obitelji su pooštrene. Novčana kazna pooštrena je propisivanjem najmanjeg i najvećeg iznosa u skladu sa odredbama Prekršajnog zakona, odnosno od najmanje 1000 do najviše 50000 kuna, dok je za kaznu zatvora umjesto dosadašnjeg maksimuma od 60 dana prijedlogom novog zakona predviđena kazna od 10 do najviše 90 dana. Pod sedam ću istaknuti da počinitelj nasilja u obitelji koji ponovi nasilje u obitelji na štetu djeteta ili maloljetne osobe kažnjava novčanom kaznom u iznosu od najmanje 15000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 60 dana. I pod 8 kao posljednje. Najmanji iznos novčane kazne, što je također novina, od 3000 kuna odnosi se za osobe koje su dužne prijaviti nasilje u obitelji za koje su saznale u obavljanju svoje dužnosti, a koje to nisu prijavile policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji “Narodne novine“ 116/03. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama“. Naravno da ću podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Iako pozdravljam ideje koje stoje iza prijedloga zakona o kojem danas raspravljamo, te ću u tom smislu podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Nakon čitanja ovog dokumenta čini mi se da ima još prostora za njegovo poboljšanje do drugog čitanja. U svojoj raspravi osvrnut ću se na jedan problem, na žalost iznimno čest u domenu koji bi ovaj zakon trebao pokrivati, a za koji mi se čini da nije dovoljno precizno obrađen u ovom prijedlogu zakona. Konkretno radi se o uznemiravanju i maltretiranju članova, odnosno članica obitelji ili bivših članova i članica obitelji od strane drugog ili druge člana odnosno članice obitelji ili bivše obitelji na radnom mjestu uvjetno rečeno žrtve. Naime, nakon što je ovaj prijedlog zakona ušao u saborsku proceduru kontaktiralo me nekoliko osoba koje su na žalost nakon rastave i odvajanja od partnera odnosno partnerice izložene učestalom uznemiravanju od strane bivšeg partnera odnosno partnerice na žrtvinom radnom mjestu. To se maltretiranje manifestira kao stalno nazivanje žrtve ili pak poslovnih suradnika odnosno suradnica žrtve na radno mjesto, iznošenje netočnih i uvredljivih informacija o žrtvi, odnosno poslovnim suradnicima žrtve i slanjem faksova ili mailova u kojima se dovodi u pitanje profesionalni ili pak moralni kredibilitet žrtve i slično. Činjenica je da se u članku 4. ovog prijedloga zakona nasilje u obitelji definira kao svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito, citiram: "primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili ne, kao i tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe, primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, spolno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranja s trećim osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanja slobode kretanja, oštećenje ili uništenje imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava na ekonomsku neovisnost." Kraj citata. A uznemiravanje na radnom mjestu moglo bi se podvesti pod čak nekoliko opisa nasilja iz članka 4., no smatram ipak da će se veća učinkovitost u prevenciji suzbijanja ovog specifičnog i nažalost vrlo raširenog oblika nasilja u obitelji postići egzaktnim i preciznim navođenjem tog oblika nasilja u članku 4. ovog zakona. U tom smislu apeliram na predlagatelje, a to je Ministarstvo obitelji i Vladu Republike Hrvatske da u konačni prijedlog zakona u članak 4. ubaci uznemiravanje članova, odnosno članica obitelji, odnosno bivših članova, odnosno članica obitelji na radnom mjestu. Zahvaljujem.

dakle replika, uvaženi zastupnik Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zahvaljujem se da ste mi vjerovali držao sam. Ali prešao bih na konkretno ovo što je kolegica Mirela rekla, da ima potrebe za poboljšanje, posebno u dijelu nasilja nakon završetka, smatram nakon završetka izvanbračne zajednice. Zašto? Pa upravo zbog toga što vidimo iz ovoga da izvanbračni partneri nad izvanbračnom partnericom imaju nasilja u 5,29% slučajeva. Mislim da su ta nasilja vjerojatno i viša i češća, međutim upravo u tome segmentu završetka i nasilja koje se odvijaju, često puta nisu registrirana, ali ona nažalost kao što vidimo i slučajevi, često puta čitamo da su upravo najteži slučajevi nastali kada je izvanbračni partner ne znam, da ne kažem ubio ili kao ovi slučajevi doveo da najvećeg nasilja nasilja nakon završetka takvih izvanbračnih zajednica. Upravo zbog toga i ove konstatacije žena i muškarac u izvanbračnoj zajednici izvanbračnoj zajednici bez obzira na njezino trajanje itd. i onda čine obitelj. Možda bi tu trebalo ipak malo definirati konkretnije oko toga jer što znači da je obitelj ako njihov jedan dio života koji je završio poslije toga nemaju ništa zajedničkoga, a jedan od tih partnera, bilo to muškarac ili žena, vrši određeno nasilje nad drugim. Zbog toga i ove zakonske odredbe trebale bi na neki način i definirati kvalitetnije koje su te zaštitne mjere u takvim slučajevima Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala. Hvala vam kolega da ste primijetili da nisam spomenula ustvari izvanbračne zajednice, odnosno njihov prekid pa bih ja molila, evo ga predlagatelja da uvrsti ukoliko će razmisliti o tome da se odnose znači i to uznemiravanje na radnom mjestu i naravno na izvanbračnoj zajednici. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sada je na redu uvažena zastupnica Brankica Crljenko. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Nasilje u obitelji dovodi do različitih posljedica. Neki znakovi su jasno vidljivi, najčešće oni kad se radi o tjelesnim povredama. Drugi znakovi su manje uočljivi i najčešće se odnose na psihičke poteškoće. Iskustva iz prakse pokazuju da se liječniku javljaju žene koje nemaju jasno vidljive znakove nasilja, ali učestalo traže analgetike, antidepresive i sredstva za spavanje. U takvim se slučajevima najčešće radi o dugotrajno prisutnom obiteljskom nasilju nad ženom. Žena koja se javlja liječniku neposredno nakon zlostavljanja ima najčešće sljedeće znakove tjelesnog nasilja: ozljede na licu, ozljede na prsnom košu, grudima i abdomenu, tj. dijelovima tijela prekrivenim odjećom, hematome i ogrebotine po tijelu, iščašenja, napukline itd. Nasilje dovodi također i do brojnih psihičkih posljedica. Međutim, problem nasilja u obitelji najčešće se vrti oko najhitnijih postupaka. To su spašavanje žene i djece, tj. njihovog udaljavanja od nasilnika. Drugim riječima, oko uklanjanja posljedica nasilja. O prevenciji nasilja u obitelji premalo se govori, a gotovo da se uopće ne govori o međusobnoj ovisnosti nasilnika i žrtve i ustrajanju u ulogama koje čine nasilje mogućim. Mnogi tvrde da do nasilja u obitelji dolazi bez upozorenja, čak i kada partneri poznaju jedno drugo duže vrijeme. To je teško za vjerovati, a iskustva onih koje su preživjele brutalne veze govore sasvim drugačije. Gotovo u svim slučajevima žrtve svjedoče o prvim nasilnim ispadima svojih partnera kao verbalnom vrijeđanju, žestokom stiskanju, grubosti ili šamaru do kojeg bi dolazilo još u vrijeme izlazaka, odnosno tzv. hodanja. Znakove poput partnerovog prežestokog reagiranja na neku sitnicu ili ljubomornog ispada na javnom mjestu žena je sklona zanemariti ili prepisati ljubavi koju partner osjeća za nju. Žena smatra da na njoj leži isto toliko krivica što ga je izazvala, pa je na neki način i dobila što je zaslužila. Kako nasilje raste, žena postaje uvjerena da izaziva iako njezin partner kao navodni uzrok svog nasilja vidi u bilo kojoj sitnici. Stoga bi bilo neistinito reći da ne postoje znakovi upozorenja. Nasilje u obitelji je dvosmjernog karaktera, što znači da žrtva iako nije kriva za ono što se događa, jednako sudjeluje kao i nasilnik. Razlika je u tome tko od njih dvoje podnosi bol, tko je aktivni udarač, a tko udaran, tko kome nanosi ozljede. Međutim, dok god žene budu odbijale preuzeti odgovornost za svoje sudjelovanje u obiteljskom nasilju koje podnose godinama ostat će nemoćne i u potpunosti ovisne o muškarcima u svakom smislu. Sad bih se osvrnula ne nekoliko stvari koje se odnose na to zašto žene trpe nasilje. Pri analizi ovog pitanja treba imati na umu činjenicu da su mnoge žene zarobljenice svog doma, bez prijatelja ili poznatih, odvojene od obitelji, bez ikakvih financijskih sredstava, imovine ili zaposlenja. Neprekidnim fizičkim nasiljem i mentalnom torturom svojih partnera žene žrtve nasilja počinju se poistovjećivati sa svime što im njihov tamničar spočitava. Zašto ostaju? Prvenstveno zbog djece. Mnoge se žene boje da će ostati bez svoje djece, budući da kad odu ostaju bez sredstava preživljavanja. Druge ostaju zato što vjeruju da djeca trebaju oca, da im on može priuštiti stvari koje im ona ne bi mogla i spremne su se žrtvovati radi njihove dobrobiti kakvom god je oni vide. Zatim, zbog negativnog stava društva. Neke žene ostaju u nasilničkim brakovima ili vezama jer su uvjerene da im ionako nitko neće vjerovati. Žene žrtve nasilja trebaju podršku i pomoć. Potrebno im je da s nekim zajedno donesu odluke koje će ih spasiti. Međutim nasilnici namjerno rade na tome da ih izoliraju od svih. Neke žene ostaju zato što vjeruju u ljubav, romantiziraju svoju vezu i nadaju se da će biti bolje. Vjeruju da ih partner voli, samo što to ne zna pokazati ili pokazuje na krivi način. Neke od tih žena, odnosno mnoge misle da su jedine i ostaju zato što ne znaju niti za jedan slučaj onih koje su se uspjele spasiti. Ne znaju ni za jedan slučaj u kojem je nasilnik bio kažnjen, osim kada je osuđen zbog ubojstva, ali za žrtvu je tada kasno. Ne poznaju zakone i ne znaju da li ih zakon štiti i kome će se uopće obratiti. Mnoge žene ostaju u takvim vezama zbog odgoja, vjernice, kao i osobe iz izrazito patrijarhalnih sredina ili brakova u kojima su i same bile svjedokinjama kućnog nasilja nad majkom ili žrtve zlostavljanja, najčešće pod utjecajem tradicionalno patrijarhalnih ili vjerskih učenja ostaju uz supruga pod bilo koju cijenu smatrajući to svojom dužnošću. Sad bi nešto rekla o seksualnom zlostavljanju koje je jedno od najviše traumatizirajućih iskustava u životu žene. Seksualna viktimizacija uključuje širok spektar neželjenog, silom iznuđenog seksualnog kontakta, od seksualnog uznemiravanja do silovanja i incesta. Silovanje spada u red zločina koji su najmanje prijavljivani, a istodobno vrlo česti. Žene se još uvijek u svim zemljama svijeta bore za to da im se vjeruje i da se ne okrivljuje njih za silovanje, jer se još uvijek na njih gleda kao da su same to tražile. Sve to utječe na broj prijava silovanja. Treba jasno reći da silovanje nije seksualni čin, već čin nasilja i dokazivanja moći. Silovateljev cilj nije ostvarenje seksualnog zadovoljstva, već moći i dominacije nad ženom. Kod silovane žene su osjećaji bespomoćnosti i srama toliko jaki da se javljaju kao prepreka koja onemogućava ženu da traži pomoć. Zbog počinjenog prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji policija je do 30. lipnja 2008. godine prijavila 7478 počinitelja. U sveukupnom broju obiteljskim nasiljem oštećenih osoba u ovom razdoblju udjel žrtava ženskog spola iznosio je 64,89%. Najčešći počinitelji prekršaja u ovim slučajevima bili su suprug nad suprugom u 27,49 slučajeva, otac nad kćeri u 19,59 slučajeva i sin nad majkom u 12,44 slučaja. Porast svijesti o prisutnosti obiteljskog nasilja u hrvatskom društvu ogleda se u nekoliko aspekata. U stvaranju pravnog okvira za djelovanje represivnog sustava, prioritetnom i koordiniranom reagiranju državnih službi na prijavljeno nasilje, razvijanju sustava za zaštitu i podršku žrtvama nasilja, uvođenju novih usluga za povećanje sigurnosti članova obitelji, medijskoj pažnji koju dobivaju slučajevi nasilja, izobrazbi stručnjaka za učinkovitiji rad u području obiteljskog nasilja i osiguravanju stabilnih izvora financiranja. Za suzbijanje obiteljskog nasilja apsolutno je nužna multidisciplinarna i međusektorska suradnja. Ovaj zakon podržavam, iako još jednom naglašavam potrebu većeg angažmana srodnih institucija u prevenciji nasilja u obitelji. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, ali bih zamolio prije toga sve zastupnice i zastupnike koji se javljaju za repliku. Replika se odnosi na nešto što je na temeljno izlaganje, a nešto što bih ja još htio dodati. Pa vas molim da se na to onda i osvrnete na temeljno izlaganje. Uvažena zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. **Ferić-Vac, gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. U ovoj analizi slažem se sa čitavim nizom elemenata i ne bih htjela mjeriti tko se kako dugo bavio ovim problemima, jer to ne to ne pomaže stvari. Međutim, ostaje jedno otvoreno pitanje o kojem nisam još sada čula, a to je odgovornost poslodavaca, da tako kažem, u sredinama u kojoj se žene uključuju u svoj rad.

nema smisla, jer onda replika točno propisuje ovo, poslovnik o replici. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Željana Kalaš. Hvala gospodine potpredsjedniče. Želim ovdje još jednom naglasiti i ono što su mnoge moje kolege u svojim raspravama već spominjali, a to je da nasilje u obitelji nije samo tjelesno zlostavljanje, već je to i primjena fizičke sile, već i svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja. O većini smo tih prijedloga već govorili, ali nitko nije do sad spomenuo da na temelju prijedloga ovog zakona, npr. za uznemiravanje sms-om možete dobiti kaznu od 3 mjeseca zatvora. Dakle, uhođenje i uznemiravanje sms-ovima, mail-ovima, preko medija, davanjem lažnih iskaza, i blaćenjem žrtve prema ovom novom Zakonu o sprečavanju nasilja obitelji u prvom čitanju postoje razlozi za ozbiljno kažnjavanje. Kazne za takva djela, ali i uopće za nasilje u obitelji penju se čak do 50 tisuća kuna ili 90 dana zatvora, a do sada je to bilo 60 dana zatvora. Danas smo također u raspravi spomenuli i potrebu sankcioniranja nasilja u mladenačkim vezama, a nešto o tome smo govorili već i jučer na Odboru za ravnopravnost spolova. Naime, nasilje između djevojke i mladića u ranoj mladenačkoj dobi smatram da se ne može smatrati obiteljskim nasiljem, jer njih dvoje ne čine obitelj. Naravno postoje izuzeci, ali uglavnom u većini slučajeva njih dvoje ne čine obitelj. Tražila sam možda nekakve primjere zakona koji su praksa u ostalim europskim zemljama, i naišla sam na jedan termin koji bi možda mogao biti adekvatan, a to je nasilje u partnerskim odnosima. Tako da predlažem da bi zapravo možda mogli regulirati ovako mladenačko nasilje koje ne spada u okvire Obiteljskog zakona kao nasilje u partnerskim odnosima. odnosima. Za slučaj nasilja među mladim vezama, među adolescentima treba poseban zakon, jer je to mnogo šire područje i vrlo često se odnosi na vršnjačko nasilje, dakle na nasilje među mladima. Nešto o statistici, a nešto sam od toga već i spominjala u okviru svoje rasprave u svojstvu izlagačice Kluba zastupnika HDZ-a pa su me neki zastupnici možda čak i pogrešno shvatili. Naime, ja sam u okviru statistike govorila o mogućem broju ili žrtava ili počinitelja nasilja bez obzira o kojoj se društvenoj kategoriji radi, pa bili to i političari, danas zastupnici u Hrvatskom saboru, bili to novinari ili bilo koja druga društvena skupina. Međutim, sasvim je jasno da preko 80% nasilja nad ženama vrše njihovi partneri. Značajan broj ubijenih žena, kao što je recimo slučaj od prije dva dana dvostruko ubojstvo u Ozlju, više od 45% žena ubili su njihovi partneri. Na pitanje koje se vrlo često postavlja u okviru psiho socijalnog tretmana nad žrtvama nasilja, na pitanje koliko dugo traje to nasilje, 72% žena odgovara da to nasilje traje više godina. Na pitanje zlostavljanim ženama koliko se često događa nasilje 52% žena navodi kako je ono svakodnevno. Postavlja se pitanje zašto dobivamo takve statističke podatke? Čini mi se da je odgovor u tome da mnoge žene ne poznaju zakone i ne znaju štiti li njih zakon uopće, niti znaju kome se uopće trebaju obratiti. Zato u ovom svom izlaganju izuzetno želim pozdraviti novine koje sa sobom nosi članak 8. i članak 21. naime u članku 8. se kaže da zdravstveni radnik, stručni ... socijalne skrbi psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog i radnik odgojno obrazovne ustanove, to se naravno odnosi često i na osobe koje su u odgojno obrazovnom procesu, dakle djeca koja su prioritet u skrbi u okviru ovoga zakona, obvezni su dakle prijaviti policiji ili općinskom državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. ovog zakona za koje su saznali o obavljanju svoje dužnosti. Štoviše čak za takve slučajeve postoje i prekršajno pravne sankcije ukoliko do takve prijave ne dođe. Jer u članku 21. novčanom kaznom u iznosu od najmanje 3 tisuće kuna kaznit će se osobe iz članka 8. kojeg sam već pročitala, koje ne prijave policiji ili općinskom državnom odvjetništvu počinjenja nasilja u obitelji iz članka 4. ovog zakona za koje su saznali obavljajući svoju djelatnost. Svako smatram da ovaj prijedlog zakona koji danas imamo na klupama nudi i odgovornost za ne postupanje po zaštitnim mjerama. Hvala lijepa.

da žene prvenstveno doživljavaju problem nasilja u obitelji kao svoj problem iako ja ću ispričati jedan događaj. Možda će ličiti na anegdotu. Naime, pitanje nasilja u obitelji smo se mi u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz našu stranku bavili unazad nekih 5 ili 6 godina. I prva tribina na tu temu organizirana uz dan borbe protiv nasilja u obitelji u rujnu uz gostovanje kolegice Milanke Opačić i doktorice Flander, u radijskoj emisiji kada smo otvorili kontakt za građane, prvo se javila jedna žena koja je vrlo negativno općenito govoreći o temi se izjasnila zašto uopće takvu temu donosimo u javnost jer to je nešto što ne postoji. To je bila prva. A dalje se javio jedan muškarac koji je rekao zašto se samo govori o nasilju nad ženama, jer on je taj koji je u obitelji izložen nasilju. Dakle, postoje različiti slučajevi, postoje različiti pogledi na sve to, ali je definitivno problem nasilja u obitelji, problem o kojem trebaju muškarci razgovarati, jer je on društveni problem i trebaju ga rješavati i muškarci i žene. Moram reći u uvodu, da apsolutno podržavam zakon. Dakle dajem mu punu podršku, naravno da ću glasovati za njega. Prije svega ono što mene posebno interesira jeste da su djeca zaista stavljena u prvi plan kao kao najvažniji dio zaštite od nasilja u obitelji i pozdravljam članak 6. stavak 4. koji kaže da su interesi djeteta izloženog nasilju u obitelji prioriteti u svim postupcima. Pa ja ću nešto o tome dijelu i govoriti, o toj najranjivijoj kategoriji u obitelji koja je nasilju izložena već oštrim tonom izrečene rečenice bilo kojega roditelja, pa do onih najdrastičnijih metoda. U tom smislu pozdravljam proširenje pojma obitelji koje je ovim zakonom prošireno, jer kada govorimo o djeci, onda obitelj samo nisu zaista roditelji, zaista roditelji, jer znamo da na rast i razvoj djeteta utječu jako puno i onaj širi dio u prvo redu da kažem bake, djedovi, ali tu je i ostala rodbina. A ako je obitelj koja nije u tom nekom klasičnom obliku, onda tu mogu biti skrbnici itd. Tako da u tom području mi je jako drago da je taj dio i formalno proširen. Također pozdravljam u ovom novom prijedlogu zakona, dodatno uvođenje kategorije ekonomskog nasilja. Prethodno evo kolegica Crljenko ukazala iz kojih razloga žene recimo ako su izvrgnute nasilju u obitelji ostaju u toj obitelji i trpe to nasilje. Pri čemu jedno od vrlo bitnih razloga je upravo taj jedan ekonomski dio u strahu od ostanka, dakle bez ekonomskih podloga za daljnji život što žene, što djece, ukoliko ih ima u obitelji i to vrlo često prevagne u onom dijelu da se kaže lakše je otrpjeti pokoju ružnu riječ da ne kažem udarac ili bilo što drugo pa neću barem biti gladan da tako kažem. No, to je pogrešno. Ono što vrlo često vidimo. Ja moram reći u sredini u kojoj živim to je dosta čest slučaj, to su tzv. mačo dečki koji vozaju skupe automobile, noše modnu odjeću, skupe satove, lančiće i ostalo a društvo, zna da im obitelj vrlo često živi u vrlo oskudnim, skučenim da ne kažem neljudskim uvjetima. To je poseban vid nasilja. Ako tome pridodamo i to da dobar dio takvih mačo dečki kod kuće kako kažu iz rekreacije povremeno odglume pravog pater familiasa u smislu fizičkog maltretiranja da ne kažemo i nasrtaja u smislu tuče itd. Ovim prijedlogom dakle kada se uvodi pojam ekonomskoga nasilja postojat će i zakonski elementi kroz koje se mogu i takve situacije sankcionirati. Posebno pozdravljam uvođenje hitnosti kao bitnog elementa u rješavanju ovakvih slučajeva jer počesto je upravo taj element hitnosti onaj ključni element koji doprinosi jednom trajnom ili jednom cjelovitom rješenju ovoga problema. Ne bih da kažem previše eksploatirao nedavni slučaj koji je bio drastičan, koji su već nekoliko puta spomenuli danas čitam kaže najavio, dakle postojala je eventualno nekakva najava izrečena ili neizrečena da će se to dogoditi. To je već pitanje preventive u takvim situacijama, ali bitno je da se po svakoj svakoj prijavi, po svakom nagovještaju takve moguće ugroze bilo članova obitelji a pogotovo djece treba hitno djelovati. I u tom kontekstu očekujem da će i svi ovi ostali o kojima je isto bilo riječi prije svega nastavnici u školama koji su kontaktu s djecom, koji na nastavi tjelesnoga odgoja da tako kažem vide dijete da da ne kažem u sportskoj odjeći ili donjem rublju u stanju su vidjeti tjelesne naznake eventualnoga nasilja i sada treba potaknuti takve ljude da oni ukazuju na ono što se eventualno događa u njihovim obiteljima. Naravno, ne treba reći da pozdravljam pooštravanje kazni nasilnika. Dakle, nasilnik treba shvatiti da se ne može tako ponašati. No, pitanje pooštravanja kazni vrlo često se zna odraziti i na ostatak obitelji. Dakle, treba usmjeriti kaznu zaista na nasilnika a da iz tog kažnjavanja obitelj ne povuče isto teže posljedice. No, ja ću ovdje ukazati na još jedan poseban vid nasilja koji nisam barem ovdje našao kako bi se mogao oblikovati a to je vid nasilja koji nastaje u tzv. krnjoj obitelji u situaciji kada se raspadne bračna zajednica i kada postoje djeca koja odlukom institucije odgovarajuće budu na skrb dodijeljena ili jednom ili drugom roditelju. Dakle, u takvoj situaciji je vrlo česta pojava da skrbnik koji skrbi o djetetu stvara jednu lošu sliku, da ne kažem da stigmatizira drugoga roditelja na taj način da ne samo govorom nego i različitim drugim oblicima ukazivanja na loše stvari kod tog drugog roditelja stvara kod djeteta i psihičko opterećenje a počesto zna biti popraćeno i kažnjavanjem što tjelesnim što ovim ekonomskim, dakle zakidanjem nekih stvari u njegovom životu. To je poseban vid nasilja stoga što dijete iz toga može povući konzekvencu u krajnjem u psihičkom razvoju. Počesto se ne vodi niti računa o tome kod takvih roditelja u kakvom odnosu su djeca bila prije raspada braka s roditeljem koji je izdvojen iz obitelji, da li je taj odnos eventualno čak i ostao tako dobar jer dijete ne mora biti uključeno u raspad bračne zajednice, odnosno ona se može raspasti iz različitih razloga. Ne moraju biti uopće niti teške riječi niti ne daj Bože fizički obračuni itd. Stoga podržavam prijedlog pravobraniteljice za djecu koja je predložila da se u definiciju nasilja uključi i onemogućavanje u ostvarivanju njegovih prava na susrete i druženje s članovima obitelji prema odluci nadležnog tijela pri čemu bi bilo dobro da se i ovaj kontekst obitelji uključi zaista ono što smo rekli šira obitelj jer počesto djeca više pate ne za roditeljem koji je izdvojen nego za možda bakom i djedom koji su roditelji toga roditelja koji je izdvojen. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvažena zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Osvrnut ću se na onaj dio uvaženi kolega vaše rasprave koji se tiče ekonomskog nasilja. Naime, Autonomna ženska kuća Zagreb napravila je jedno istraživanje na tisuću ispitanica i rezultati tog ispitivanja su poražavajući kad govorimo o ekonomskom nasilju. Istraživanje je pokazalo da su žene u financijski mnogo gorem položaju od muškaraca i da nerijetko ovise o partneru što je bitan razlog zbog kojeg su prisiljene trpjeti nasilje. Čak 79% žena nema primanja ili zarađuje manje od prosječne plaće u Hrvatskoj. Za razliku od njih zarada partnera ispitanih žena mnogo je bolja. Uz to od žena koje zajedno žive s partnerom samo njih 4% posjeduje taj stan. S druge strane partner je vlasnik u 16% slučajeva odnosno 4 puta češće. Njih 15% živi u stanu partnerovih roditelja a 6% u stanu njezinih roditelja. Najveći dio njih čak 47% živi u zajedničkom stanu. Ostatak živi u unajmljenom prostoru. Istraživački stoga zaključuju da se problem nasilja nad ženama neće riješiti tako dugo dok se ne popravi materijalni status žena i dok se ne poveća učinkovitost državnih institucija. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Uvažena kolegice Crljenko, ja isto tako očekujem da će se materijalni status žena popraviti u prvom redu zbog donošenja Zakona o sprječavanju diskriminacije jer je to jedan od elemenata koji je počesto bio razlogom u težem zapošljavanju žena, u težem održavanju radnog mjesta i u krajnjem o razlici u plaćama. Druga stvar kroz koju očekujem da će se poboljšati materijalni status žene jeste Obiteljski zakon jer žene žive u uvjerenju da u slučaju ako se raspadne bračna zajednica one će ostati bez materijalnih sredstava. Neće ostati bez materijalnih sredstava jer onaj tko je bio u braku s njima ukoliko ima materijalna sredstva će biti dužan njih da kažem zbrinuti. Dakle ja očekujem da će kroz hrvatsko zakonodavstvo taj element biti pojačan odnosno da će žene imati više razloga da ukoliko su u ovakvoj nekakvoj ugrozi u nasilju u obitelji da ju, da kažemo javno, odnosno da daju na sud i da riješe to pitanje jer ovo je puno gora varijanta da trpe zbog tako nekakvih prozaičnih razloga. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu uvažena zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada smo prije 6 godina donosili Zakon o sprječavanju nasilja u obitelji, onda su nas mnogi odgovarali od donošenja toga zakona, rekli su da je on suvišan i nepotreban zbog toga što postoji Kazneni zakon, postoji i Prekršajni zakon, međutim, mislim da smo bili u pravu kada smo ga tada ipak donijeli i današnje izmjene u ovom zakonu su prihvatljive. nažalost, ovaj zakon kao i mnogi zakoni u Hrvatskoj i mnoge strategije ostaju samo zapisane kao dobre ideje na papiru a provedba je izuzetno loša. I ovaj zakon spada dakle u tu kategoriju. Strategija iz zakona koji daju neka rješenja imaju neke mjere, međutim u stvaranosti su ljudi i dalje nezaštićeni, u stvarno i dalje mnoge stvari iz zakona ne funkcioniraju. Tako da uz ove izmjena zakona trebalo bi puno više ustvari poraditi na konkretnoj provedbi samog zakona. Kada su u pitanju zaštitne mjere koje su ustvari najkvalitetniji dio ovoga zakona onda treba reći da se gotovo niti jedna mjera ne primjenjuje onako kako bi se trebala primjenjivati. Konkretno imate npr. liječenje ovisnika ili o drogi ili od alkohola, dakle liječenja od ovisnosti u protekloj godini bilo je predloženo 3 517 mjera od strane policije, međutim, mi nažalost u ovom Saboru ne možemo dobiti niti jedan podatak, niti jedan pokazatelj koliko je sud takvih mjera izrekao i koliko je takvih mjera proveo. Ono što ja znam dio problema leži u onome što je rekla kolegica Sobol da nema pravilnika od strane, dakle nadležnih ministarstava. Međutim, jednako tako problem leži u tome što mi nemamo dovoljno kapaciteta u onim institucijama kojima bi se oni trebali liječiti od ovisnosti. Pa vam tako npr. psihijatrijske ustanove naravno prioritet daju psihijatrijskim bolesnicima i onda ne ostane mjesta za za liječenje od ovisnosti i po onome što ja znam većina onih koji su i imali izrečenu mjeru liječenja od ovisnosti nisu mogli to realizirati zbog toga što ih naprosto bolnica zbog popunjenih kapaciteta ne može ili ne želi primiti. Postoji još jedna mjera, to je udaljenje iz stanja, dakle udaljenje nasilnika. To da nam ova mjera ne funkcionira u stvarnom životu govori i to da mi se i dalje upiremo tražiti financijska sredstva i otvarati tzv. Sigurne ženske kuće. Onoga trenutka kada te ženske kuće postanu muške kuće onda ćemo mi moći reći da smo ovu mjeru proveli u život. Jer sve ove godine pokušavamo reći da onaj koji je nasilnik da taj mora ići van iz obitelji, a mi još uvijek otvaramo kuće u koje se smještaju samo žene i djeca. Nisam čula još ni za jednog muškarca koji je smješten u autonomnu žensku kuću ili u bilo koju drugu sigurnu kuću u Hrvatskoj. To znači da se ova mjera ne primjenjuje u stvarnosti, da muškarci i dalje kao zlostavljači većinskim dijelom ostaju dakle u obiteljima a da još uvijek žene i djeca u tri ujutro traže gdje će se smjestiti i onda ako im je negdje dostupna sigurna kuća dobro, ako nije, onda gledaju i traže glavi mjesta. Što je sa zaštitnom mjerom obveznog psihosocijalnog tretmana? Mi definitivno u Hrvatskoj već godinama imamo problem manjka stručnjaka mentalnog zdravlja, imamo manjak multidisciplinarnih timova, koji mogu radi psihosocijalnu terapiju sa problematičnim problematičnim obiteljima. Policija je naime u prošloj godini predložila 4 tisuće 607 takvih mjera, dakle, 4 tisuće 607 počinitelja međutim ni tu nemamo podataka koliko je sud prihvatio, izrekao mjera dakle za …/Govornik se ne Imamo jedan podatak a to je podatak društva za psihološku pomoć koji kažu da su prošle godine imali u tretmanu samo 56 takvih osoba. Dakle, od 4 tisuće počinitelja koji su trebali ići u takav tretman samo 56 ih je npr. došlo u tretman u društvu za psihološku pomoć koje je uz to imalo i veliki problem sa nedostatkom novca. Ja ću reći da smo mi samo u zadnjem rebalansu proračuna 4,5 milijuna kuna smanjili sredstva za preventivne programe namijenjene dakle djeci sa poremećajima u ponašanju, pa treba reći da djeci sa poremećajima u ponašanju nisu ono što bi se reklo po Duhu Svetome postala takva nego su postala takva što žive u jednom nezdravom okruženju, žive u obiteljima koje nisu dobar primjer i zbog toga djeca manifestiraju dakle to u svom ponašanju. Nažalost, evo mi smo u proteklom rebalansu skinuli znatna sredstva na preventivnim programima što nam u svakom slučaju neće dati dobre rezultate. Puno problema bi država mogla riješiti da ima nešto drugačiji odnos sa udrugama. Postoje udruge koje rade dobre psihosocijalne tretmane, imaju dobre programe, međutim, te se udruge nađu svake godine u problemu da idu na natječaj u traženju sredstava za svoj rad jednako kao i one udruge koje su formirane jučer koje u principu ne rade ništa, koje nemaju gotovo nikakve projekte ni programe, nemaju nikakvu nikakvu povijest da tako kažem iza sebe i rezultate svoga rada i mislim da bi država se trebala orijentirati prema jednom broju takvih udruga kao prema partnerskim udrugama. Dakle, one bi trebale biti partneri države, morale bi imati neke stalne izvore financiranja i na taj način bi država pomogla i sebi ali i građanima da jedan dio dakle stručnih ljudi koji su angažirani u udrugama daju određenu potporu i podršku i da mogu raditi dakle psihosocijalne tretmane. Žao mi je što se npr. ni sada u zakonu koji će doći u saborsku proceduru, odnosno već jest ali ćemo ga uskoro raspravljati to je Zakon o zdravstvenoj djelatnosti, žao mi je što se u tom zakonu nije iskoristila prilika da se regulira položaj kliničkih psihologa u sustavu zdravstva. Ja ću vam samo reći da u sustavu zdravstva je dakle sve manje psihologa koji mogu raditi sa žrtvama nasilja. Mi imamo npr. samo jednu dječju psihijatrijsku bolnicu u Hrvatskoj, to je ova u Kukuljevićevoj u kojoj se više od 6 mjeseci čeka na na bilo kakav dakle razgovor sa liječnikom a kamoli dakle nekakav ozbiljniji tretman. dakle jednu polikliniku za zaštitu djece, to je poliklinika koju je osnovao Grad Zagreb. Poliklinika u kojoj radi dakle nekoliko multidisciplinarnih timova i moram reći da je to jedina valjda institucija koja je dobila svjetsku nagradu za najbolji multidisciplinarni tim u radu sa djecom. Nažalost, u toj poliklinici se sada već čeka do šest mjeseci na psihosocijalni tretman, a znate dijete koje čeka šest mjeseci da dobije nečiju pomoć mi smo onda definitivno zakasnili u pomoći tom djetetu. Prema tome, bilo bi dobro da se sa otvaranjem poliklinika na ovoj jednoj, barem regionalnoj razini krenulo. Nažalost izgubili smo punih pet godina da se bilo što napravi u tom smjeru i da se možda još po jedna poliklinika otvori i u području Slavonije i jedna u području Dalmacije. I nadam se da će možda ideja koja se rodila u Zadru za otvaranje jedne poliklinike ipak i uroditi plodom, dakle i otvaranjem poliklinike barem za područje Dalmacije. Mi imamo problema i sa informiranošću ljudi koji bi trebali biti vrlo informirani o prijavljivanju nasilja, pa ću tako reći da u jednom istraživanju se pokazalo da još uvijek najveći broj pedijatara ne zna da po zakonu su dužni prijaviti zlostavljano dijete i na taj način mu pomoći. I na kraju bih htjela reći gdje je ključni problem države. Uz ovo što sam rekla da je problem to što nemamo dovoljno timova i stručnih ljudi koji će nam raditi sa rizičnim obiteljima, problem je i vrlo ranog otkrivanja rizičnih obitelji. Dakle, mi ne reagiramo promptno, ne detektiramo na vrijeme rizične obitelji. Samim time vrlo kasno možemo pomoći i djeci koja su u tim nasilnim obiteljima i takva odrastaju. Ja sam ovdje prije nekog vremena u raspravi o kaznenim sankcijama za maloljetnike govorila o slučaju jednog djeteta, jednog dječaka koji je rekao npr. da on se bavi, njemu je to kao zanimanje već postalo, dakle tući djecu u kvartu. I onda kada dođe kući on o tome priča sa svojim ocem i otac ga svaki puta ustvari pita koliko si danas pretukao djece i kako je to sve izgledalo. Dakle, dok god ne detektiramo takvu rizičnu obitelj i ne pomognemo tom djetetu nećemo prekinuti lanac nasilja. Nažalost, takvo dijete koje raste u takvom nezdravom okruženju može samo sutra biti nasilnik i može sutra biti netko tko će bit korisnik svih ovih usluga koje su propisane u ovome zakonu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. da i dalje stvari ne funkcioniraju jer su one samo na papiru. Gospođo Opačić, ja zaista moram kazati da Vlada Republike Hrvatske čini iznimne napore, ne samo na prostoru zakonodavne regulative kroz izmjene i dopune zakona, nacionalnu strategiju, protokol o postupanju, već i napore kroz otvaranje određenih institucija, primjerice obiteljskih centara, a jednako tako i kroz asocijacije u civilnom društvu. I moram zaista kazati, još zadnje da su udruge postale vrlo važan i respektabilan čimbenik kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, državni tajniče. Javila sam se još za pojedinačnu raspravu jer bih htjela posebno još potencirati problem o kojem je i državni tajnik govorio uvodno, ja sam u ime kluba, ali nisu kolegice i kolege taj dio doticali u svojim raspravama, a to je problematika izricanja mjere i provođenja mjere udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora kada je u pitanju nasilnik koji koji provodi obiteljsko nasilje. Naime, bojim se ako iščitavate u zadnje vrijeme napise koji su vezani uz donošenje ovog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, bojim se dakle da se stvara jedan lažni dojam da se sada sa ovakvom odredbom unosi nešto potpuno novo, dakle što do sada nije bilo u postojećem zakonu i da mi na neki način kako bih rekla okrećemo ploču u Hrvatskoj, odnosno da mi krećemo, kako je rekla moja kolegica Opačić, pretvarati ženske kuće u muške kuće, ali ja tvrdim da to nije tako i da to ne stoji. Naime, upozoravam da smo zaštitnu mjeru udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora, ne da smo imali nego imamo i u sadašnjem Zakonu o zaštiti od nasilja, dakle u važećem zakonu. To je mjera koja se međutim primjenjuje naravno nakon sudske, nakon pravomoćne sudske presude i ona u odnosu na broj traženja od strane policije, kad su sudovi u pitanju, se u otprilike 30% slučajeva izriče. To pokazuju podaci između ostalog i za prošlu godinu kada je policija predložila 377 puta da se, dakle za 377 nasilnika da se izrekne zaštitna mjera udaljenja iz stana, kuće ili drugog stambenog prostora. opet podacima policije provela je to u 109 slučajeva odnosno za pretpostaviti je da su sudovi u 109 slučajeva izrekli ovakvu mjeru. Ono što je novo, a ja to želim posebno apostrofirati jer se bojim da je u biti samo još dodatno potencirano, da će i dalje žene i njihova djeca biti ti koji će usred noći morati bježati iz kuća odnosno stanova ili stambenog prostora u kojem su do tada živjeli. Naime, u sadašnjem zakonu vi imate pod zaštitnim mjerama navedeno osiguranje zaštite osobe izložene nasilju. Sada je u ovom prijedlogu zakona to izuzeto iz zaštitnih mjera, ali je zato sačinjen poseban članak. Poseban članak koji govori da, to je članak 9., "radi zaštite osiguranja osobe izložene nasilju nadležni će izdati nalog policiji da otprati osobu izloženu nasilju u kuću, stan ili drugi stambeni prostor radi uzimanja njenih osobnih stvari i osobnih stvari drugih osoba koje su s njom napustile navedeni prostor koje su neophodne za zadovoljene svakodnevnih potreba". Kolegice i kolege, to piše u novom prijedlogu zakona i ja tvrdim da će to biti ono što će se uglavnom u najvećem broju slučajeva, kao što je i do sada, provoditi. Dakle, vi žrtve nasilja koje su na svaki način traumatizirane u vlastitoj obitelji, još ih i izvlačite iz kuće ili stana, odnosno izvlačimo iz kuće ili stana u kojoj žive i što je još gore još teže, vi ih šaljete onda u skloništa, u ženske kuće, u skloništa za žene i djecu žrtve nasilja koje su često i podaleko od sredine u kojoj su one do tada živjele. O tome kao da ne razmišljamo dovoljno, jer onda u toj sada nekoj novoj sredini, u nekakvoj drugoj županiji, ne samo u drugom gradu, nekakvoj drugoj županiji vi morate onda sa drugom nekom lokalnom zajednici dogovarati za tu djecu odlazak u vrtiću, odlazak u školu, a šta kada prođe godinu dana koliko se se žene i njihova djeca zadržavaju u tim skloništima? Dakle, moja namjera je dodatno upozoriti predlagatelja. Ima još vremena do drugog čitanja da vidimo na koji način možemo ojačati ovu mjeru i na neki način potencirati to da se više, da krenemo ka putu da više izričemo udaljenja iz stana za nasilnike, a ne za žrtve. Sad želim podsjetiti da smo nedavno imali Zakon o policijskim ovlastima. Povjerenstvo vladino, gospodin državni tajnik to zna je uputilo ministarstvu prijedlog da se u policijskim ovlastima doda novi članak koji bi upravo glasio: “Udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora gdje onda policijski službenik radi zaštite osobe izložene nasilju može udaljiti iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora nasilnika“ da sad dalje sve ne čitam. Ta mjera je zašto bi bila poželjna i dobra? Ona stupa na snagu odmah. Dakle, ona ne čeka sudsku presudu, ali traje maksimalno 10 dana i da onda u tih 10 dana sve nadležne institucije odrade svoj posao i da se vidi kako i na koji način će se dalje postupati. Na žalost, u MUP-u, nadležno ministarstvo dakle nije prihvatilo ovakvu intenciju. Ali ja vjerujem, odnosno htjela bih da se ne odustane od toga, dakle da se pokuša do drugog čitanja ovog zakona vidjeti što još možemo poboljšati u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, ali da se vidi može li se naknadno dakle, izmjenama i dopunama i kroz ovaj Zakon o policijskim ovlastima još dodatno ojačati intencija jer ona javno negdje provlači stalno da ćemo nastojati u nekakvoj budućnosti više raditi na tome da su nasilnici ti koji se izdvajaju iz, pa iz svojih stanova, kuća ili nekog drugog prostora, a ne da žrtve na žalost u najvećem broju slučajeva žene i njihova, u najvećem broju slučajeva maloljetna djeca moraju u sred noći bježati i tražiti sklonište tko zna gdje. Evo zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. **Denona, Luka Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja ću na početku ovog svoga izlaganja kazati da se oštro protivim svakom zlostavljanju da sam, i inače to je moja takva filozofija i način razmišljanja da sam pogotovo zgrožen koji puta kada u novinama pročitam da su oni najgori oblik seksualnog zlostavljanja a to i silovatelji budu onda kažnjeni sa par mjeseci ili ne znam do godine dana. Ja bih takve kaznio doživotno ili 40 godina. Zašto kažem da sam oštro ili da sam protiv nasilja u obitelji, bilo kakvog nasilja, pogotovo u obitelji i zašto sam to na početku htio naglasiti. Zato što bih probao kroz svoju raspravu malo otkloniti, jedan otklon učiniti od ove cjelodnevne, cijelo prijepodnevne rasprave koja eto govori o Prijedlogu zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Ali evo ja, pažljivo sam slušao vrlo rijetke su kolegice koje su to rekle da je to Zakon o nasilju u obitelji. Svi su govorili da je to Zakon o nasilju nad ženama. Imam osjećaj da smo donijeli ovaj zakon samo zato što je vrijeme takovo kakvo je, pa smo donijeli takav zakon eto tek toliko da operemo savjest, a da on baš neće tako funkcionirati onako kako smo mi zamislili da će spriječiti nasilnike u obitelji da i dalje budu nasilnici.

zaboravljajući pritom da u ovom zakonu vrlo jasno stoji da je nasilje u obitelji, iako statistika baš nije pouzdana, ali kaže se da je 64% udjel žrtava ženskog spola. To znači od sto 64 su žene, djeca žrtve tih nasilja. Onih drugih 30 i nešto, 36 od 100 tko su te žrtve? Ne, ne oprostite. Ovdje ste u tih 64 stavili maloljetne. Sve ste stavili. Što je to onih trideset i toliko? Ako niste stavili, da li su to muški koji su onda u obitelji doživjeli nasilje. Ne piše tako kolegice. Piše da je od tih 64% 27% slučajeva otac nad kćeri, u 19% slučajeva sin nad majkom, u 12% slučajeva izvanbračni partneri itd. itd. Dakle, očito je da ima nasilje i onu drugu stranu. Ali u toj drugoj strani teško da netko može progovoriti, jer eto to je, nije pristojno da muškarčina u kući kaže da ga je žena nazvala volom i da je sad to nekakvo nasilje. To čini mi se da čak niti nitko neće prijaviti kao nasilje. Ali ako evo po ovom zakonu u ovim vremenima koja su stresna, gdje se borimo za preživljavanje, koja su takva kakva jesu otme vam se slučajno riječ pa svoju gospođu s kojom živite jako dugo, pa dođete sa stresnog sastanka ili sa stresnog posla, pa nemate novaca za platiti režije, pa onda ona nešto kaže a vi njoj kažete kozo jedna. Ona vas može tužiti i morate iseliti iz stana. To piše u ovom zakonu. Mislim da je ovakvo banaliziranje nasilja u obitelji dvije trećine nasilnika su žene, nasilje nad ženama. Onu jednu trećinu zanemarujemo da je to po meni jedna može izrasti u lov na vještace i jedna hajka koja eto neće biti dobro primljena. Recite mi, rekao sam na početku da sam protivnik svakog nasilja i da bi silovatelje trebalo doživotno zatvoriti. Da sam protivnik nasilja, fizičkog nasilja protivnik sam i da me se ne bi krivo shvatilo da podržavam nasilnike. Ali ne podržavam odredbe zakona koje kažu da će verbalni napadi vrijeđanje, psovanje, na neki drugi način ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje. To grubo verbalno uznemiravanje ne znam na što se odnosi. Vjerojatno onda i muški dio zlostavljanih bi trebao kada vas gospođa ili netko isto tako u stresnim uvjetima nazove majmunom da je onda isto tako istog časa možete izbaciti iz stana, odnosno pozvati policiju koja će onda to učiniti na način da je zaštitna mjera udaljenja iz stana, što je nešto po meni najspornije u ovom zakonu, ili nekog drugog stambenog prostora može se primijeniti prema počinitelju nasilja u obitelji koji je počinio nasilje prema članu obitelji s kojim živi itd., ako postoji opasnost da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje. A onda u članku 2. tog istog članka kaže se da je ta osoba takva dužna odmah napustiti stan, kuću itd. uz prisutnost policijskog službenika. Odmah. Znači policijski službenik to će utvrditi da bi bez provođenja te mjere mogao počiniti nasilje. Opet tko? Policijski službenik će utvrditi, da, hajde sad odmah iz stana, ja procjenjujem da li bi ti mogao učiniti ponovno nasilje nad nekim muškim ili ženskim. Eto, čini mi se da su ovakvo donošenje zakona koji negira da postoji i ona druga strana medalje gdje i muški mogu biti žrtve nasilja, a toga ima sve više i više pa ne idu u te kuće, idu negdje drugdje, idu u hotele ili negdje dalje i zanimljivo je da smo u ovim zakonskim nekakvim odredbama odredili što je to obitelj, što su to nasilnici u obitelji, što je to ono što su krvni srodnici, izvanbračni partneri. Sve smo to odredili. Molim vas, a zašto kad smo tako tolerantni i kada već tako pišemo jedan zakon nismo ovdje stavili i ljude koji žive zajedno, a nisu sve to, i u takvim se zajednicama događaju ili su moguće da se događaju također nasilje u nečemu, nad nekim, a to su homoseksualni partneri koji činjenica jest, ima ih sve više i žive zajedno. Njih smo ovdje zaboravili jer oni očito nisu nasilnici ili ne mogu biti nasilnici. Znači, oni se ne mogu nikome obratiti. Pa kad već pišemo zakon, onda on neka bude za sve građane Republike Hrvatske, ali neka ne bude samo za neke. I neka bude, ja bih rekao neka bude provediv, neka ne bude samo lov na vještice i hajka, neka bude provediv i neka bude objektivan. Moj kolega je spomenuo također da ima jedna druga kategorija koja ne spada u ovu kategoriju. Nažalost, nigdje ih se ne spominje, a to je što, nećete ipak vjerovati, u ovoj zemlji postoje i očevi koji uredno plaćaju alimentaciju, ali su u nemogućnosti iz nekih razloga da viđaju svoju djecu. Većina vas, kolegice i kolege saborskih zastupnika dobili su jer su osnovali takvi očevi i udrugu, dobili smo pismo gdje taj svoj problem iskazuju, a je li to kada netko brani nekome da vidi svoje dijete također vrsta nasilja? Mislim da jeste, ali toga ovdje nema. uobičajeno je da se djeca odvajaju na odgoj majkama, a onda su očevi, eto tako naučeni na to da onda moraju to sve istrpiti i da na kraju krajeva ne smiju se čak niti pojaviti kao osobe koje su zlostavljane. Ali ovo verbalno, mislim da to ne stoji, da to je tako nedefinirano, da će to dovesti do jednog kaosa i da ćete za svaku glupost koju moguće izrečete u kući, ako je i odnos i atmosfera u kući drugačija, možete biti izbačeni iz stana. Pitam onoga tko je pisao zakon, ja se u to ne razumijem, koliko je to i ustavna kategorija budući da je u pitanju i privatno vlasništvo, pa bi možda to trebalo također vidjeti što to znači privatno vlasništvo kada se nekoga može preko noći izbaciti iz tog svog privatnog vlasništva. jednostavno ne mogu razumjeti, ovo zaista iskreno govorim da u zemlji koja je pretežito kršćansko-katolička zemlja, gdje ljudi idu u gdje ljudi idu u crkve, ne mogu zamisliti da takvi ljudi mogu iza mise ili iza nečega, iza ručka i navečer učiniti nasilje u svojoj obitelji. Očito da pojednostavljujemo pojam što je to nasilje, da je ono što bi trebali i u prevenciji i edukaciji puno više učiniti da toga nasilja ne bude, nego ovim mjerama koje su ovako ovdje postavljene. Imamo 3 replike. Prvo je uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa na početku ću reći ustvari da izražavam žaljenje što nažalost moj kolega iz kluba je na ovaj način govorio o jednom zakonu koji je ubiti gotovo isti takav zakon već na snazi punih 6 godina i zahvaljujući kojem zakonu, a na koji su se onda nadovezale i nacionalne strategije i protokol o postupanju i akcije koje su u međuvremenu svi zajedno radili bez obzira na političku opciju kojoj pripadamo, dakle da nakon primjene tih zakona, nakon toga što smo obiteljsko nasilje zahvaljujući između ostalog i prvo ovom zakonu izvukli iz 4 obiteljska zida van, da ispada kao da, oprostite, ali moram to reći, kao da je pao s Marsa. Nigdje u ovom zakonu, niti u sada postojećem, niti u ovom se ne govori o zaštiti žena od obiteljskog nasilja. Govori se o zaštiti od nasilja u obitelji. To što svi podaci koje imamo statističke, a ja vas molim da pored toga što piše u ovim obrazloženjima uzmete izvješće državnih odvjetništava za protekle godine koji posebno obrađuju nasilje u obitelji gdje vam ukazuju kad su u pitanju nasilje u obitelji koliko je broj osoba ženskog spola nažalost, voljela bih da to nije tako, ali nažalost je tako. I ja bih stvarno molila da kolega Denona, da problematiku i ove vrste nasilja, obiteljskog nasilja ne promatrate kroz to da je ovo zakon koji je pisan za žene, ali bih također uputila da pogledate sve kampanje Vijeća Europe koje su rađene u zadnjih nekoliko godina i sve međunarodne konvencije koje smo i mi supotpisnici i provodnici, one govore o zabrani, diskriminaciji i zabrani nasilja nad ženama uključujući i obiteljsko nasilje. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ali moram reći samo jednu rečenicu. Uvaženi zastupnik Luka Denona ima pravo iznijeti svoje mišljenje i svoje stavove i oprostite, nemate pravo vi njemu zato prigovarati. Hvala lijepa. Moram ga zaštititi. Uvaženi zastupniče, izvolite. Odgovor na repliku. Najradije vam ne bih odgovorio na ovu repliku kolegice budući da eto i samim svojim činom kako ste izrekli ovu repliku tvrdeći da eto, čini vam se da sam ja pao s Marsa, da smo slučajno u nekom odnosu, ja bih to mogao protumačiti kao nasilje, u svakom slučaju, pogotovo što je nepristojno da se na ovaj način repliciramo budući da vi vrlo dobro znate da je Luka Denona taj koji je pao s Marsa jedan od začetnika Povjerenstva Povjerenstva za ravnopravnost spolova, jedan od ljudi koji je u jednoj županiji okrenuo bi se na neki način i o ovim stvarima barem progovoriti, barem progovoriti, jer tad se čak nije niti progovaralo o nasilju u obitelji i od nasilja nad ženama. A kada govorite da ja okvalificiram ovaj zakon kao nasilje nad ženama, nije točno. Ja sam samo rekao da su moje uvažene kolegice tako govorile o ovom zakonu, a on nosi drugačiji naziv, i tvrdim da ovdje piše da je dvije trećine nasilja jeste nad ženama što je žalosno i tragično, ali onu jednu trećinu ste prešutili. Tko vrši nasilje nad tom trećinom. Ni jednom rječju niste to spomenuli. Bilo bi zbog ravnopravnosti spolova važno i bitno kazati da ima i ta jedna trećina koja također trpi nasilje. **Jarnjak,

dotakao jednu temu, mislim i razmišljanje o kojemu možemo raspravljati na ovaj ili onaj način da li će netko krivo shvatiti ili neće, ali mislim da trebamo poći od toga da je ovo društvo zaista tradicionalno, sada mislim u jednom lošem smislu, mačističko društvo, društvo u kojem se često muževi ponašaju kao mužjaci. Dakle, da zaista ako uzmemo gro nasilja u obitelji, da su zaista žrtve uglavnom u najvećem broju slučajeva, pa moglo bi se reći gotovo i isključivo žene, djeca i oni nejaki. Radi se o društvu koje u socijalnim previranjima, u društvu u kojem jedan dio stanovništva u navodnike rješava svoju tešku situaciju mlateći po kući koga stignu, dakle to su kućni tarzani, kućni nasilnici, koji svoje frustracije liječe na taj način. To je činjenica da smo suočeni na žalost i sa najtragičnijim oblicima tog nasilja, koje je Luka spomenuo, to je seksualno nasilje. Dakle stravične stvari se dešavaju iza zidova i red je da se ta vrata otvore, da se te stvari srede i zbog toga je i ta intencija da se ne dopusti nasilnicima da žive s onima nad kojima se vrše nasilje, da se udalje, jer bi mogao pričati iz primjera koji osobno znam, gdje se zaista teško udaljavaju nasilnicima iz kuća i da je puno potvrda, dokaza,

I imamo još jednu repliku, uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Denona, točno je govorio sam o posebnom vidu nasilja i ja ga vidim kao takve, jer sam sa puno ljudi kontaktirao, razgovarao, imam i osobno životno iskustvo, vezano uz tzv. krnju obitelj. ako u društvenom smislu o tome govorimo onda je činjenica da u Hrvatskoj, kao uostalom i u ostalom dijelu svijeta je sve veći broj razvoda brakova. Vrlo često ti razvodi brakova su da kažemo iz čisto ovako nenasilničkih razloga. Vrlo često u tim brakovima ima djece koja su naravno u centrima za socijalnu skrb, i određenim postupkom dodijeljena jednom roditelju. Uz sve one obveze i centri za socijalnu skrb odrade svoj dio posla u smislu definiranja susreta, do materijalnog doprinosa drugoga roditelja itd. Činjenica je da se prati, dakle i uvjeti života i sve ostalo. No znate što se ne prati? Sa djetetom se recimo nije razgovaralo, rijetko se razgovara, možda se negdje razgovara o tome kakav je odnos roditelja skrbnika u odnosu na drugog roditelja kroz razgovor s djetetom, kroz očuvanje nekakve razine ljudskosti kod drugog roditelja, bez obzira na kvalitetu odnosa djeteta i toga roditelja prije raspada, pa za vrijeme raspada itd. Imate puno slučajeva da dijete pobjegne od skrbnika drugom roditelju. Imate puno slučajeva da dijete doslovno pati zbog roditelja drugog roditelja, dakle zbog bake, djeda itd. Nije li to poseban vid nasilja, ako skrbnik o tome ne vodi računa, pa često i brani,

naravno izraženije puno više nego što je ovim zakonom utvrđenom i da u svakom slučaju to je moja namjera bila, ne omalovažavajući prije svega da je najviše nasilja nad ženama, da je na žalost najviše nasilja u obitelji nad djecom, čega se ja grozim, ali da postoje i drugi oblici nasilja koji ovim zakonom nisu predviđani i ti ljudi se nalaze na čudu, jer se nemaju kome obratiti. Ima i puno muških koji doživljavaju to nasilje, ali kao što je moj kolega Jurjević rekao mi smo muški, pa onda to je sramotno u ovom patrijarhalnom društvu prijaviti. Na žalost. Zahvaljujem. I na redu je uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Jednako tako kao i zašto poslodavac ne plaća radnika? Rade to zato što mogu raditi. Dugačak je put bio od ovako, ja bih rekla ipak jedne jedinstvene rasprave oko toga da je to postao jedan ozbiljan društveni problem, od onog vremena, od 90-tih godina kada smo mi žene iz SDP-a progovorile o ovoj problematici, kada smo dobili odgovor da Hrvati ne tuku žene. Ovo što se i dan danas kolega Denona zgraža kako netko koji čovjekoljublje propovijeda, služi tome, a onog svog najbližeg, prema kojem bi trebao pokazati i najveću humanost kao odnos muškarca i žene, kao najhumaniji odnos čovjeka prema čovjeku može tako postupati. I to su pazite bile one zablude isto kao da se ne može u obrambenom ratu napraviti zločin, da novac nije imovina itd., i tako bliže, gdje su sa najvišeg državnog nivoa dolazile ovakve definicije. Danas, odnosno trebalo je proći punih 10 godina, 2000. godina, 2001. godina, kada smo ravnopravnost muškarca i žene uzdigli na ustavnu razinu. Donijeli čitav niz zakona, pa ovaj zakon koji je specifičan, on je specifičan za upravo oblik nasilja koji se događa u obitelji i koji bi trebao biti najsigurnije mjesto za ženu i za djecu. Pokazuju to statistike da je postao najopasnije mjesto za ženu. Međutim, što se od tada osim ove jedne verbalne spremnosti svih političkih opcija, osim senzibiliziranja javnosti da je to ozbiljan ne obiteljski problem, nego da to nije samo ni društveni problem, nego politički problem par exelance. O tome se dana manje govori. Zato što je izvorište proizlazi upravo u strukturnoj neravnopravnosti muškarca i žene. I zato je odgovor na vlast. Naime, ovdje nitko nije progovorio da je jučer jedan muškarac ubio dvije žene. Da je prije tri dana još jedan muškarac ubio jednu ženu. I da to više nije jedna sporadična situacija, jer u svim gotovo savršenim sustavima može se dogoditi eksces. To da je nasilje i to muškaraca nad ženama eskaliralo. To više nisu ekscesi. To je jedna ozbiljna stvar da nešto ne štima. Ozbiljno u državi. Da nasilje eskalira, nasilje svake vrste. što leži u osnovi toga, da je društvo postalo anomično. Da nije povezano, da nema jedinstvenu riješenost oko temeljnih vrijednosti, da ovo nije samo ekonomska kriza, kriza institucija, nego kriza morala. I da je nešto što se kultura zakonitosti i kultura nasilja gotovo njeguje, ono se samo verbalno osuđuje. Pa mi smo imali Pa mi smo imali ovdje sada jednu poruku iz pepela treba niknuti. Vjerujem da to nije iz nekih loših namjera proizašlo. Ali mi trebamo ovdje stvoriti samopouzdanje pojedinca kojemu država uporno želi suzbiti. Plaši ga da traži ono što mu pripada. Mi moramo afirmirati dužnost pojedinca dakle ne pravo, nego dužnost pojedinca kao što je dužnost jedne države i naroda kada je napadnuta da se brani, dakle ne samo pravo nego i dužnost. Da dužnost pojedinca bude da se suprotstavi nasilju bilo od koga ono potječe. Dakle ne kao hrabrost neka, ne kao nešto što se tolerira. Naime, žene nisu do nedavno znale uopće što im se događa. Nije postojao pojam, tek su žene feministice u Bogoti 1981. godine definirale ovaj pojam. Kod nas je bio nepoznat. Mi smo o tome govorile '90.-tih godina, da bi Ujedinjeni narodi upravo 25. studeni 25. studeni proglasile upravo Dan nasilja nad ženama i to uzimajući u obzir onu groznu činjenicu kada je Dominikanski diktator ubio tri sestre, Patriju, Minervu, Mariju Terezu Mirabel. Zbog čega? Jer su bile aktivistice protiv toga režima. Dakle, dužnost je i muškarca i žene da se suprotstavi svakom obliku nasilja, da mu za to ne treba poseban zakon. To je prirodno pravo čovjeka, da se svakom obliku nasilja suprotstavi. I zato govoriti danas temeljem ove rasprave i kao uživati u tom sustavu i nas žena. Koliko je žena pretučeno? Ostajati samo na statistici i govoriti da ove ili one službene rade malo je i premalo nakon toliko vremena. Pogotovo žene se trebaju podignuti, ustati protiv toga nasilja, uzdrmati državne i društvene strukture. Jer ovo što se događa ženama, da ne protekne dan da muškarac ne ubije ženu. Zar to nije politički problem? A koji vam je politički problem većim? To su važna i prevažna pitanja. Ali zašto se to događa? Nasilje nad ženama nije samo fizičko, seksualno, psihološko. Ekonomsko nasilje je nešto što je strašno. Mi danas imamo žene u trgovini, to su roblje 21. stoljeća. Duhovno nasilje, ali najgore je ono strukturalno nasilje. Ono uključuje, ono je naročito opasno jer uključuje nevidljive a suptilne prepreke u ostvarivanju osnovnih prava. To su prepreke jednostavno reproduciraju se u samom društvenom tkivu. Odnosno u nejednakoj raspodjeli moći koja proizvodi nejednakost između muškarca i žene. Takvi zakoni još uvijek egzistiraju. Takve zakone smo bili ukinuli 2003., 2004. ponovno su na snazi. Nakon ovoga imate ćemo raspravu o medicinski potpomognutoj oplodnji, gdje država i vlast žensko tijelo i dalje shvaćaju kao poligon za dominaciju i vježbanje svoje političke moći. Jednaka pitanja ovdje se nisu postavljala. Evo pitanje nejednakosti u raspolaganju tijelom i svojim dijelovima ljudskog tijela. Još 1978. godine omogućeno je muškarcu da raspolaže dijelom svoga tijela. Ženama i dan danas to nije dozvoljeno. Eventualno tek ako je u braku. Dakle ako ima nekog muškarca uz sebe ili u izvanbračnoj zajednici koji će eventualno moći garantirati za to njezino raspolaganje. To je sramotno. Sramotno je i to da se muškarci kao pod zakonskom obvezom ne uključuju u obvezu odgajanja djece. To je negdje u zapadnom svijetu u zemljama Skandinavije takve zakonske odredbe više i ne postoje, jer nije potrebno. Muškarci i žene ravnopravno učestvuju u obiteljskom životu i potpuno su ravnopravni u javnom životu. Zato je tamo malo nasilja. Zato tamo nasilja ako se i dogodi eventualno neki emigrant to učini. Kod njih nasilja nema. Nema ni nervoze, ni nervoznih ljudi ili vrlo malo. Prema tome, država bi se trebala zamisliti kakve zakone donosi i da li namjerno ili namjerno čak širi prostore u kojima je moguće da se odigrava nasilje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Moram ipak ovdje intervenirati sa jednim riječi. Puno je i previše makar je i jedna žrtva ali reći s ove govornice da ne prođe dan, a da neki suprug ne ubije suprugu. Prvo nije točno nije točno i mislim da nije dobro da sa ove govornice dovodimo takve dramatične poruke šaljemo. Molim vas. Molim vas lijepo. Imamo sada najprije dva ispravka pa onda tri replike. Prvo je uvažena zastupnica Željana Kalaš ispravak netočnog navoda. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo, u šumi netočnih navoda i zastrašivanja žena ispravit ću samo tri netočna navoda. Zastupnica očito nije slušala izlaganje pa čak i kolegica iz vlastitoga kluba koji su spomenuli slučaj iz Ozlja. Kolegica kaže, citiram, "Nitko n nije spomenuo da je jedan muškaraca ubio jučer dvije žene." Nije istina. I klub HDZ-a i klub SDP-a i još jedna kolegica iz vašega kluba govorila je o tome a vi očito niste slušali kao što ne slušate ni sada. Drugo, rekli ste da je vlast odgovorna za to da muškarac tuče ženu u Republici Hrvatskoj i da je problem u strukturalnoj neravnopravnosti za koju se zalaže ova Vlada. Spomenuli ste Ujedinjene nacije. Od 192 čini mi se članice Ujedinjenih naroda samo 16 država ima ženu premijerku. Vi neki dan niste glasali za tu ženu. Dakle, nije točno da Hrvatska ne promovira strukturalnu ravnopravnost. I upravo ta žena dosadašnja ministrica borila se protiv obiteljskoga nasilja. Imamo drugi ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ispravila bih netočan navod kolegice koja kaže da ovim zakonom država plaši žene. Ako nitko drugi ova Vlada je toliko donijela zakona, nacionalnu strategiju, toliko senzibilizirala ovu javnost u borbi protiv nasilja nad ženama da mislim ne možete to govoriti a ja mislim da ovakvom raspravom vi plašite nas u ovoj državi. Hvala.

prvo da morate navesti koji članak i sve točno. Vi nište, vi se toga ne držite. Molim vas, nemojte to činiti. .../Upadica se ne čuje./... Molim vas, nemojte dobacivati. To je vrst nasilja. A sada idemo sa replikama. Uvaženi zastupnik Goran Heffer, replika. Goran (SDP)** Ja sam svjestan kao i svi ostali da je problem nasilja u obitelji prvenstveno tako ostvariva se da je žena žrtva a muškarac nasilnik. To smo vidjeli iz statistike da je to učestalo. No, moram reći da

te policajca koji je pokušao smiriti situaciju. To je bilo 20. svibnja. 22. siječnja 2009. kaže pijana 57-godišnjakinja iz Podgajaca osuđena je na deset dana zatvora zbog obiteljskog nasilja. Točnije, jer je u dva navrata razbijala u kući, napadala ukućane a posljednji je put svog 66-godišnjeg supruga istukla štapom. Prema policijskom izvješću žena je tada privedena na triježnjenje, kad je došla k sebi i ponovno ga je istukla i tek je tada prepraćena u zatvor. Ja znam da je ovo smijeh ali je činjenica da počinjemo stvarati stereotip raspravama na način da zaista neke kolege poput kolege Denone reagiraju da je problem nasilja nasilja univerzalan. Nemojmo isključivoga projicirati na način da su uvijek žene. Ja sam zato na početku svoje rasprave napomenuo da smo mi imali slučaj javljanja muškarca koji je rekao da je on žrtva obiteljskog nasilja. Uzmimo u obzir da nasilje treba rješavati na jedan sustavni način ne zadirući prvenstveno u to tko je žrtva, tko je nasilnik jer je moguće. Nemojte nikad zaboraviti da je moguće nasilje obostrano. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)**

Vijeće Europe nakon svojih nekoliko vrlo važnih i široko pozicioniranih akcija u zemljama članicama Vijeća Europe radi na novoj konvenciji, Konvenciji protiv nasilja nad ženama a koja će negdje uključiti i nove elemente a tiču se tzv. tzv. nasilja iz časti koje je sve češće u zemljama Europske zajednice odnosno u migrantskim krugovima u zemljama Europske zajednice gdje dolazi do čak čak fizičkih obračuna i ubistava ukoliko se predstavnica jedne nacije odluči udati za predstavnika druge nacije. Ovim problemom se bavim od sedamdesetih godina kad sam sama bila migrantica i živjela u kraju u kojem su naše žene tražile pomoć. devedesetih godina kad smo počeli o tome govoriti već je bilo prisutno pitanje kako će se žene koje dobiju pomoć, kojima se na određeni način pomogne da se izvuku iz lanca nasilja pa se i zapošljavaju. Kako će se ograničiti da se taj lanac nasilja perpetuira. I tu mislim da moramo jako dobro paziti i na antidiskriminacijski zakon a i novi Zakon o radu koji nam slijedi jer je to jedan novi put bez čuvanja podataka recimo. Kolegice, vaš rad tih iz sedamdesetih godina i kasnije odnosno konac sedamdesetih i početak osamdesetih kada ova problematika je bila tek u začetku mi je dobro poznat i sasvim je jasno da ste posebno i senzibilizirani za ovu problematiku. sama sam bila prisutna kada je muž ispred mene ubio svoju ženu, to je bilo još u bivšem sustavu. Dakle, nešto što je imanentno gotovo svim sustavima da su vrlo malo učinile osim na toj normativi da bi se stanje poboljšalo jer same činjenice pokazuju, naravno da ima i onih žena i ima ljudi, odnosno i muškarci i žene su nasilni ali statistike pokazuju da je to nasilje u daleko prevalentnoj moći odnosno nadmoći muškaraca nad ženama zato što su oni fizički jači pa onda demonstriraju. Ali gdje god fizička a ne umna snaga u jednom društvu dominira te su stvari moguće. Jednako tako dok god se ističu prirodne razlike između muškarca i žene to je onda često konzervativcima obrazloženje da i ne mogu svi ljudi biti jednaki, ne mogu svi jednako zarađivati, ne mogu svi imati pristup niti ovima dobrima ni društvenom kolaču koji se dijeli. Dakle na temelju tih prirodnih razlika često se događaju odnosno budu podloga za diskriminaciju pa i nasilje ovo o čemu mi danas raspravljamo na dijelu. Prema tome, suzbijanje prirodne razlike između muškarca i žene su nebitne. Mi smo ljudi prije svega i svi zakoni koji polaze od toga, od biologije su diskriminatorski zakoni. A jedan od tih je ovaj, gotovo Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji kojeg već sada možemo nazvati abortivnim zakonom. Zahvaljujem. O njemu budemo poslije podne pripovijedali. A sada je na redu sa replikom uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Ja mislim kolegice Antičević, da ste u pravu kada kažete da država treba brinuti o svojim građanima, ali da nerijetko to radi polovično. I da nerijetko mjere i zakoni koje donosimo jesu nedorečeni, ustvari tako malo treba. Ustvari ne razumijem zašto vrlo često od 10 napravimo 8 a onda nam nedostaje još ona dva ključna i završna. Primjer vam je alimentacijski fon koji je fenomenalna ideja ali koji zapravo nikada nije zaživio. Danas imamo u Hrvatskoj 80 tisuća djece čiji očevi ne plaćaju alimentaciju. I još nešto, ovaj zakon je dobar, nema nikakvoga spora oko toga da ćemo ga podržati, treba ga poboljšati, to svakako. Treba, još jedan primjer, vezano za ono što sam prije rekla, jedinstvena baza podataka. Zamislite koliko bi ona olakšala funkcioniranje sustava. Zamislite da žena koja je jednom uvedena u taj registar, dakle, jednom prilikom kaže što se dogodilo ne mora to ponavljati u centru za socijalnu skrb, ne mora to ponavljati odvjetniku, ne mora to ponavljati u nekoj civilnoj udruzi od koje je zatražila pomoć. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Ali spomenuli ste kolegice alimentaciji fond, to je bila jedna također od velikih priča, ona je izazvala nekoliko naslovnica i poslije toga dogodilo se nije ništa. I dalje je mukotrpni put da bi u pravilu žena za zajedničko dijete osigurala se ne razumije./… materijalnim prilikama i neprilikama i na jednostavno oglušivanje svih onih koji su trebali pomoći i trebaju griješiti je nevjerojatan da djeca jednostavno nemaju, moraju ići u školu, da im žena ne može kupiti knjige, potrebnu opremu, to je nešto, ja mislim da se malo koji od nas zastupnika kojima su se takve žene, u pravilu žene sa djecom obratile nije susreo. I da nitko ništa na poduzima. Dakle stvar je strukturne prirode. Kako to je država moćna, svaku kunu, lipu ili paru od pojedine osobe od građanina naplatiti. Od velikih tvrtki to ne, to znamo u milijunskim iznosima, ali ono što građanin duguje, državi ne ne nedostaje inspektora, ne nedostaje mu poreznih službenika, sve to uredno naplati. Jer je zainteresirana jer hoće, a ovo ljiga po našim sudovima. Zašto u osnovi? Jer je nije briga, jer je nije briga za slabe, jer je slaba prema moćnima a moćna je prema slabima. Zahvaljujem. I replika uvažena zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem. Uvažena kolegice ja ću se osvrnuti u jednom dijelu svoje rasprave, vi ste zapravo spomenuli djecu kao svjedoke obiteljskog nasilja. Djeca su nažalost često svjedoci obiteljskog nasilja, upravo iz toga razloga što nasilnik ne obraća pažnju na dijete. Njemu nije važno kakve će posljedice to nasilje izazvati na dijete, odnosno na činjenicu da su djeca svjedoci obiteljskog nasilja zapravo najveće žrtve toga nasilja. Posljedice koje to ostavlja na dijete su dalekosežne i često ostavljaju dubok trag u psihosocijalnom razvoju djeteta. Stoga je važno da žene koje godinama trpe nasilje preuzmu odgovornost za svoje sudjelovanje u obiteljskom nasilju i prekinu taj začarani krug upravo iz razloga da bi zaštitile svoju djecu. Zahvaljujem i odgovor na repliku uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. I to je nešto što je i posebno sankcionirano. Ali je dramatično to i za svaku osudu da do 2002. godine to nije bilo kazneno djelo, što muškarac zlostavlja ženu, nego eventualno žena je u tom kaznenom pravu, dok to nismo tu stvar promijenili bila objektivni uvjet kažnjivosti, pa je posebno bilo sankcionirano što su djeca trpjela psihičko nasilje. A dozvoliti ćete molim vas da je ipak najveća žrtva ona po kojoj se udara. Ali priča treba biti zaokružena time da mi moramo izaći iz te pozicije žrtve, iz pozicije žrtve na kraju krajeva kao i narod ali i kao pojedinac, odnosno pojedinka. Da se suprotstavimo nasilju. Jer kukati nad svojom potlačenom pozicijom nije dostojno ni jedne babe a kamo li jednog naroda i jednog pojedinca koji živi u Hrvatskoj. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Da bi bilo ravnopravno ako nije dosta babe onda niti deda. Hvala lijepa. li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi Stjepan Adanić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo. Evo vrlo kratko. Reći ću da ovaj zakon počiva na tri bitna stupa. Prvi je prevencija, drugi je sankcioniranje, treći je suzbijanje svih oblika nasilja u obitelji. Temeljem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2003. godine i dvije strategije koje smo donijeli od 2005. do 2010. godine kao i protokol o postupanju protiv nasilja u obitelji ti rezultati, te strategije, ti zakoni, ti protokoli dali su proteklih šest godina jako dobre rezultate. Međutim, mi želimo više, želimo bolje i zato donosimo ovaj novi zakon, prijedlog novog zakona koji će vjerojatno u drugom čitanju i potvrditi. Iz vaših svih diskusija koje su ovdje bile a neće se ponavljati a bilo ih je jako puno, poticajnih i dobrih prijedloga. Mi ćemo sve te prijedloge dobro, dobro proučiti a u cilju općeg dobra i zaštite žrtva nasilja u obitelji. Mi ćemo vjerujte predložiti najbolja moguća rješenja. Za sada hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu potrebni